ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem. In mislim, da je najprej treba opraviti razpravo o tem. O tej dejavnosti, kot ste že povedali, je bilo nekaj nekonsistentnosti na eni in na drugi strani, ko smo govorili, ali gre za prvo ali za nadaljnjo podelitev koncesije. Kot sem že uvodoma povedal, predlog zakona kot pogoj za podaljšanje koncesije ne predvideva več analize obstoječega stanja in s tem tudi strateškega načrtovanja teh koncesij. Se pravi, da se ponovno opravi preverba, ali obstaja potreba po podelitvi koncesije. In po našem mnenju je to nek pogoj za strateško načrtovanje in enakomerno dostopnost do storitev. Kar se tiče interventnega zakona, pa jaz danes nisem tu na mestu, da bi govoril o tem, tudi razprava bo potekala o tem ob nekem drugem času. Tako bi danes opravili razpravo o tem predlogu zakona. Hvala. Hvala. Prehajamo na razpravo poslank in poslancev, ki so prijavljeni. Najprej dobi besedo gospod Zvonko Černač, pripravi naj se Alenka Jeraj. Lep pozdrav vsem poslankam in poslancem v dvorani kot tudi vsem poslankam in poslancem, ki opravljate svoje delo v poslanskih pisarnah in sejo spremljate na poslušalnih napravah Državnega zbora, še posebej poslanki Urški Klakočar Zupančič, ki, verjamem, da sejo spremlja v svoji pisarni. V skladu z njenim današnjim razumevanjem pravil Državnega zbora je od 11. dalje, ko je predala vodenje sedanjemu predsedujočemu, neupravičeno odsotna, ker ne sedi na svojem sedežu v tej dvorani. Toliko o teh današnjih nebulozah. Zdaj pa k bolj resni temi, zakaj je bil ta predlog v zakonodajno proceduro vložen. Bil je vložen glede na razmere, glede na situacijo, glede na napovedi, ki ste jih koalicijske stranke, še posebej minister za zdravje, dajale v trenutku, ko smo vas poslušali na hearingih delovnih teles in v Državnem zboru, kot neka pomoč temu, da pridete čim hitreje do tega cilja, ki se mu reče odprava čakalnih vrst. Jaz se ne čudim stališču Levice in Socialnih demokratov, to so stara, znana stališča, populistična, »mi smo braniki javnega zdravstva, vse, kar je koncesijsko, ni javno zdravstvo… populistične nebuloze. Čudi me stališče Poslanske skupine Roberta Goloba, konec koncev tudi ministra, ki je nekaj drugega govoril, ko je o tem govoril javno. Nenazadnje je na poti nek interventni zakon, ki naj bi to težavo s čakalnimi vrstami in vsem ostalim odpravil. To pa me, moram reči, resnično čudi. In čudi me vsebinska pomanjkljivost odgovorov njegovega namestnika danes tukaj. tukaj. Zanimivo je, kako v tem stališču Vlada razume pojem koncesij. Sicer je to uradniško mnenje, ampak kakorkoli, Vlada mu je dala legitimiteto s tem, ko ga je potrdila, kjer piše Vlada:

Mi imamo v zdravstvu, v Sloveniji dva stebra. Eden je javni, ki ga stvori javno zdravstvo, v javnih zdravstvenih ustanovah, kjer je ustanoviteljica država drugi del, kjer imamo tudi javno zdravstvo preko koncesijskih razmerjih, kjer država podeljuje pravico koncesionarjem, da opravljajo to dejavnost v imenu in za račun države. Zakaj? Zato da z ustrezno kombinacijo virov in resursov zagotavlja ta država čim boljšo dostopnost ljudem do storitev. Ali jo zagotavlja v tej državi trenutno? Ali jo je zagotavljala v preteklih letih, še posebej v času pandemije? Je ni. In drugi del, ko govorimo o tem, da se ta postopek malo poenostavi, se pravi da ni potrebno ugotavljati, bom rekel formalistično ali te kapacitete zadostujejo ali ne, ker vemo da ne zadostujejo. Ker če bi zadostovale, oprostite, zakaj interventni zakon in tri kaskadni sistemi reševanja situacije. Vi boste ne samo javnemu zdravstvenemu sistemu dali denar za odpravo čakalnih vrst in koncesioniranemu, tudi zasebnikom, čistim zasebnikom boste dali javni denar v tej intervenciji. Tako, kot je bilo prej povedano, dovolili boste celo tistim, ki delajo v javni mreži, da delajo ne samo pri koncesionarjih, ampak tudi pri čistih zasebnikih, česar naša vlada v predlogu, ki smo ga oblikovali v teh zadnjih dveh letih ni nameravala. Koncesionar ja, če je v okviru javne zdravstvene mreže, ne pa pri čistih zasebnikih. Ampak problem je ta, da z vašim formalističnim obnašanjem teh problemov odpravili ne boste. Ne boste. Tako, da jaz predlagam razmislek, omogočite, da gre ta zakon naprej in ga lahko še nadgradite, s tem da boste en del tega, česar v mesecu dni, tako kot je napovedoval minister niste bili sposoben pripeljati v Državni zbor.

za vse tiste, ki ne razumejo. Koncesionarji so del javnega sistema. In koncesije podeljujete vi na ministrstvu ali pa jih podelijo občine in stokrat sem že povedala primer, mi smo, torej jaz sem iz Iga, cela periferija, vsi smo hodili nekdaj v Ljubljano, v Zdravstveni dom Ljubljana, na Metelkovo, na Rudnik in tako naprej, se pravi 350 tisoč Ljubljančanov, plus vsa periferija okrog. Če ne bi pred toliko leti podelili koncesije zdravnikom družinske medicine in imamo danes dva zdravnika na Igu, v Horjulu, na Brezovici in tako naprej, če ne bi še vedno vsi hodili v Ljubljano. s temi zdravniki ni nič narobe. Oni so koncesionarji, to pomeni, da imajo eno drugačno, bom rekla, torej so organizirani kot s.p., ampak opravlja delo, kot ga je prej nekdo opravljal kot zdravnik na Metelkovi. če ne bi tega sistema uredili tako, bi še danes Ižanci hodili v Ljubljano in še marsikdo, vseh nisem naštela, Horjul, Brezovica, Škofljica in tako naprej. To je pristojnost zdaj lokalne skupnosti in občine razpišejo dodatne koncesije in na tem nivoju običajno stvari tečejo v redu. Zatika se pa pri ministrstvu, tam kjer mora ministrstvo dati, kot sem prej povedala, ortodonti, logopedi, ortopedi, tam kjer imamo najdaljše čakalne vrste, kjer ljudje stojijo v vrsti, ne pridejo ali pa imajo naročeno čez dve leti in potem gredo k zasebniku in plačajo. Ampak to lahko gredo samo tisti, ki imajo denar. In teh ni veliko. Ljudje plačujejo zdravstvo, v resnici se pa na ta način samo še bolj bohoti zasebništvo in privoščijo si ga lahko tisti, ki imajo denar. Na ta način v bistvu uničujete tako javne / znak ZZZS blagajno, ki ima ta trenutek dovolj sredstev, da bi lahko vse te stvari sfinancirala in tako preprečila čakalne vrste, ki so nenormalne in se samo…

ker gre s podeljevanjem koncesij, z delom zdravnikov pri zasebniku ali ne pri zasebniku, ali samo javnem zdravstvenem zavodu in tako naprej, seveda tudi za skrajševanje čakalnih dob. Tudi za ta del interventnega zakona. In to, da omejujete koncesionarje, ki so del javne mreže je, bom rekla, na dolgi rok, pa ne sedaj več na dolg rok, na kratek rok slabo dejanja. Ljudje bodo ostali brez. Že sedaj ostanejo brez zdravnika. In če bodo koncesije po 15 letih šle, če se bo zgodil to prvi primer, en sam se bo zgodil, da bo na tak način šla koncesija, ne boste imeli več niti, bom rekla, nihče več ne bo želel niti v koncesijo iti in boste na koncu prisili zdravnike naj gredo v koncesijo. Javni zdravstveni domovi ne bodo zmogli dela. Ne bodo zmogli. Vi to dobro veste. Primanjkuje nam toliko in toliko zdravnikov. Primanjkuje tudi prostorov, zato je bilo 2 milijardi namenjenih za investicije v zdravstvu. Od tega mislim, da 200 ali koliko milijonov je bilo za primarno zdravstvo, zato ker so tudi, bom rekla, ti materialni pogoji slabi v zdravstvenih domovih. Zdravniki ne želijo iz bolnišnice iz Ljubljane iti delati v, bom rekla, tako kot je rekla Alenka, ne vem, na Ig, ne želijo, zato ker so pogoji slabi. Družinskih zdravnikov ni. Vi pa z omejitev na 15 let koncesije. In sedaj s tem da greste v ponovno preverjanje po 15 letih pa pravite, da je 12 mesecev dovolj. Ja, na papirju je dovolj, se strinjam. Eno leto je dovolj, da se po se po 14 letih koncesija preveri pa potem se mu da naprej. Ampak ko začnejo pa mleti birokrati je 12 mesecev premalo. V dveh letih ko smo bili na vladi je bil, bom rekla, pritisk non stop, kdaj bodo odgovorili, kdaj bodo odgovorili. Niso odgovarjali dokler nismo rekli, sedaj pa dajte odgovoriti človeku ali ja ali ne pri koncesiji. In danes poslušamo isto. Pa na ministrstvu ne reagirajo. Sprašujemo, ali izpolnjujemo pogoje, ne reagirajo. Kdo bo sploh želel iti v koncesijo? Nihče. Javni zdravstveni zavodi pa tega ne bodo zmogli. V času kovida zdravstveni dom Ljubljana ni želel ni želel izvajati testiranj in tega na Igu, Borovnici, vseh okoliških. Ljudje so se morali v Ljubljano pripeljati na gospodarsko razstavišče. To je javni zdravstveni zavod. Potem je bilo pa ulala, ohaha, da Bitenc pa lahko dela povsod. Ja, zato ker se je zorganiziral pa je naredil. In potem je bilo to narobe. Hočem povedati, da direktorica javnega zdravstvenega doma Ljubljana pa je rekla, ne, mi pa tega ne bomo delali na Igu. Zakaj? Zato, ker se je morala gospoda peljati na Ig, pa bi imeli plačano, definitivno, saj so bili stroški. Torej, čakalne dobe na tak način jih ne boste skrajšali, samo povečali jih boste. Že itak vemo vsi o tem,

ne vem katerega maja govoril popolnoma drugače, da se bodo vsi razpoložljivi kadri seveda vključili v skrajševanje čakalnih dob v zdravstveni sistem, danes govorite, da je pač treba te omejitve za koncesionarje do 15 let in to je super oh in sploh. Povejte mi vi, če bi šli v takšno stvar, če bi šli v neko investicijo, če bi po 15 letih vam rekli, ne, sedaj je pa več na morete imeti. Bi nabavili svoje aparature za 15 let? Bi usposabljal mlajše kolega za…? Ne bi. Če normalno razmišljate ne bi. In to, da sedaj ponovno ko ima nek koncesionar koncesijo, ki dela dobro, ki je del javne mreže, da se mu reče, poglej dragi moj, sedaj pa si je zdravstveni dom 500 metrov stran, pa si misli, da bo pa on to delal, pa ne več. In sedaj vseh tistih 2 tisoč pacientov bomo lepo mi sedaj v zdravstveni dom prestavili. Koncesionar pa naj, kaj s ti sto opremo, s kadrom – kaj naj naredi? To ni privatizacija, če dela koncesionar. Tako kot je rekla Alenka, pa to že govorimo, ne vem koliko, to je del javne mreže. Saj to boste morali upoštevati, da je to del javne mreže. In pravite, da ni potem strateškega načrtovanja, če ne vemo, ča lahko zdravstveni dom to opravlja ali ne. Narediti strateško vi. Naredite za vse. Saj se je naredilo, na določenih področjih se je naredilo, zato pa se je dala uredba na vlado, da se podeli koncesija za ortodonta na Vrhniki pa ne vem kje vse, zato ker pač tam ni zdravnika, (nadaljevanje) In zdaj po 15 letih, še enkrat pravim, se boste izmislili oziroma je ta omejitev, ki vsi govorijo tudi ne samo zdravniki, Zdravniška zbornica, tudi ZZZS, da pač je to omejitev, ki je nesmiselna, če nek koncesionar dela dobro. In še enkrat, besede, ki ste jih uporabljali takrat oziroma ne vi ampak minister, da se bo vključilo vse kadre, da se ne bo omejevalo, kar je dobro, da se vključijo vsi kadri, če želimo nek zdravstveni sistem narediti, danes očitno te stvari padajo na istih uradniških fintah kot so padale 2017, na istih besedah. Če grem zdajle gledati mnenje vlade iz 2017 oziroma odgovor Milojke Kolar Celarc, točno to nam je govorila, 15 let je ravno prava doba, da koncesionar naredi. Jaz mislim, da bi bil potreben temeljit razmislek še enkrat v poslanskih skupinah, da se razmisli o tem ali res želimo del javne mreže, torej tisti del koncesionarjev, ki prihajajo tam do 15 let, res dobesedno ukiniti, ali res to želimo. Tako, ad jaz predlagam vsem poslanskim skupinam ,da vendarle to premislijo. In daleč je od tega, da gre za privatizacijo. Privatizacija se dogaja danes divja zaradi drugih stvari ne zaradi koncesionarjev. Hvala.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 Če želite razpravljati tudi predstavnik predlagatelja mag. Dejan Kaloh ter predstavnica Vlade prosim, da se prijavita s pritiskom tipke za vklop mikrofona. V tem primeru dobita besedo kot zadnja, Prijava poteka. Prosim za prijavo, kdor želi še razpravljati. Prijavljenih je 5 razpravljavcev. Vsi imajo po 5 minut. Najprej dobi besedo mag. Borut Sajovic. Izvoli. Hvala lepa. Koncesije so pomemben, potreben in pa dragocen del javnega zdravstva. Vendar ko področje urejamo, kakšna je stiska v slovenskem zdravstvu, je jasno: če imamo ljudi brez izbranega zdravnika, potem potrebujemo rešitve, ampak rešitve morajo biti celovite, sistemske in pa ne parcialne. Jaz sem prepričan, da nihče od zdravnikov, ki dobiva koncesijo, podeljujemo jo seveda ob ustreznih soglasjih tudi lokalne skupnosti, po 15-ih letih ne bo ostal brez nje. Jaz mislim, da še celo nasprotno obrnili se bomo na njega in ga prosili, da zadevo podaljša. Je pa bilo jasno tudi kar nekaj, da mora pa Ministrstvo za zdravje ustrezno komunicirati, odgovarjati in rešitve, ki v preteklosti ali pa procedura poslovanja ni potekala tako kot je treba, narediti učinkovitejše. In to pričakujemo v koaliciji v bodoče.

Dobro, v Ljubljani mogoče vejo, ker je pač Zdravstveni dom Ljubljana, nekje drugje po manjših je pa pač en manjši zdravstveni dom, ki ni organiziran kot zdravstveni dom, ampak so notri samo koncesionarji. In ljudje se ne ukvarjajo s tem ali je on koncesionar ali je zaposlen v javnem javnem zavodu. In mimogrede, koncesionarji so precej bolj nadzorovani kot zdravniki v javnem zavodu. Precej več poročil morajo oddajati ZZZS-ju in ZZZS zelo gleda, kaj počnejo. In tudi se ne spomnim, da bi v, ne vem, bilo ne vem kakšni incidenti ali pa ne vem kaj, da nebi delal, ker je ves čas na torej pregledu, da dela stvari tako kot jih mora delati. In zato mu je nekdo podelil koncesijo, ki ga prav tako nadzoruje, ali občina ali Ministrstvo za zdravje. In zdaj, ta človek je opremil svojo ambulanto z napravami, ki jih potrebuje, recimo, to so tudi lahko ginekologi recimo, nabavijo mizo, vse tisto, kar potrebujejo, plačujejo kredit za to, in in po 15 letih bo lahko nekdo rekel, zdaj pa ti ne moreš več imeti koncesije. On najbrž niti še kredita ne bo odplačal. Potem mu ne preostane drugega, kakor da postane zasebnik, in smo v javnem zavodu, v javnem zdravstvu zgubili enega človeka. Silimo jih potem, da iščejo drugo obliko, da lahko pač preživijo in delajo za to, kar so se in kar jim je plačala na koncu koncev država. In, kolega Sajovic je rekel, ne more ostat, praviloma ne bo ostal brez. Ni res, ne. Po zakonu lahko po 15 letih mu ta koncesija ni podaljšala. In rečejo: »Lej, zdaj pa ti tole spokaj svojo robo, odnesi kamor češ, delaj kjer češ.« Tako, kot je rekla kolegica Jelka, še prosili bomo te ljudi, da bodo delali, in da bodo del javne mreže. Ker jih je že zdaj premalo in še naprej jih bo premalo, kljub temu, da smo povečali in ogromno korakov naredili. Povečali vpis na medicinsko fakulteto, izboljšali pogoje, popravili plače in marsikaj za to, da bi, bom rekla, pridobili in zadržali dovolj zdravnikov za različna področja tukaj. Prej sem dala primer ortodonta ali pa paradontologa. Paradontologov ni. V Zdravstvenem domu Moste dela en gospod, ki bi mogel biti že 10 let v penziji. /pokaže zboru/ Takole se trese, bogi revež. Ampak ne bomo podelili koncesije nekomu mlademu, ker mimogrede, kolega Židan je pred časom imel eno, se opravičujem, ker ga izpostavljam, ampak saj smo se o tem pogovarjali, je imel ene dermatološki poseg, in so mu rekli v javnem: »Lej, pejt raj k privatniku, ki ti bo to z laserjem naredil, tako kot je, za 80 evrov. Mi tukaj pač delamo po neki stari metodi, ki jo nikjer več ne delajo.« In se je odločil, da je šel k zasebniku. A veste, ker tisti, ki bo hotel dobiti stranke, se bo potrudil, bo imel najnovejše. V javnem zavodu je pa velikokrat pač, kolikor je denarja. Denarja ni nikoli dovolj. In smo pač zadovoljni s tistim, kar imamo. In delamo na starih, potem se pa spomnite, zbiramo zamaške, pa delamo ne vem kaj vse, da kupimo en CT za eno ambulanto. In, namesto, da bi spodbujali koncesionarje in zasebnike, ki pridejo v sistem s svojim denarjem, za svoj denar kupijo naprave, CT in tako naprej, jih na ta način onemogočamo oziroma jih imamo skoz, jim gorimo, lej, lahko pa jutri ne boš dobil več koncesije naprej. In to je slabo. Siromašimo sistem, ki, lahko rečemo, a funkcionira dobro ali ne. Mi smo v zadnjih dveh letih naredili analizo, kje je pomanjkanje, katerih profilov, kaj se rabi, in na podlagi tega je Vlada tudi sprejela Uredbo, kako in kaj bomo naredili. Recimo, imajo enega domačina, ki je ortodont, ampak tam ne bo koncesije, in seveda bo moral iskat si službo nekje drugje, namesto da bi delal v Gorici, kjer za celo Goriško ni enega ortodonta, bo on šel delati v Ljubljano zato, ker mi tako pametno razporejamo te kadre, ker pač tam ne bo mogel delati, ker koncesije ne bo, razen, če gre v zasebništvo. Ampak, kaj smo potem naredili, da bodo ljudje to morali plačevati, kljub temu, da vsak dan plačujejo, vsak mesec zdravstveno zavarovanje, in bi to uslugo morali dobiti v javnem sistemu.

Spoštovane kolegice in kolegi! Sprašujem se, ali smo mi v preteklosti delovali v duhu dobrega gospodarja in če to še delujemo? Logika koncesioniranja, pa ne samo na področju zdravstva, povsod bi morala biti, da gre za zapolnjevanje sivih lis tam, kjer javna služba ni dovolj prisotna in ustrezna. Sam prihajam iz podeželja in vem, da tudi v, posebej oddaljenih krajih, ni ravno interesa za koncesionarstvo. Se pa sprašujem v smiselnosti koncesionarstva v velikih mestih, kjer je tako ali tako dovolj ponudbe. Morda za določene tipe koncesij ne. Noben ne govori, da smo proti koncesionarstvu. In potrebno je tudi gledati, da bo v javnem zdravstvenem sistemu

ne dobimo storitve, ne v javnem in ne v zasebnem, tudi pri koncesionarju, razen če seveda plačamo, smo takoj na vrsti, tudi pri njih so pol leta in dlje čakalne dobe. Tako da, v takem koncesionarstvu ne vidim smisla. Smiselno je potrebno urediti celoten sistem. Imamo tudi na primer eno stvar, ki smo jo odgnali iz Slovenije. Oploditev z pomočjo, z biomedicinsko pomočjo. Pravkar, zadnjič, sem govoril z zdravnikom iz Lenarta, ki dela v Avstriji, zato, ker je rekel, ker je Slovenija skoraj edina država, kjer tega dela na morem opravljat. Če bi bilo to mogoče, bi v Sloveniji odprl kliniko in bi te stvari delal. Zdaj pa Slovenci hodijo ven in tudi plačujejo stvari zunaj. Tako da, se dajmo vprašat kake ukrepe sprejemamo in jaz si želim celostnih ukrepov, ki bodo učinkoviti in med sabo povezani.

v teh časih, ko so, so vas, so nas polna usta debirokratizacije, poenostavitev administrativnih, lažje dostopnosti do storitev in tako naprej, ampak samo polna usta, oprostite. Ker, govorimo o tem, da nekdo, ki ima koncesijo za 15 let – mimogrede, koncesija bi morala bit za nedoločen čas, z ustreznimi nadzorstvenimi mehanizmi in odvzem, ko se ne izvaja tako, kot je bila podeljena, tako bi moralo bit, v normalnem svetu je tako in tako bi moralo bit tudi v Sloveniji, če je del normalnega sveta, ampak, ne govorimo o tem. Govorimo o tem, da po 14. letih se pač da vloga za podaljšanje te koncesije za nadaljnjih 15 let in eden izmed številnih birokratskih pogojev, ki mora bit izpolnjen, ki ga določa sedanji zakon, je, da se ugotovi, ali so v javni zdravstveni mreži – v javni, javni – kapacitete, ki bi lahko prevzele te resurse oziroma te paciente, ki jih ta koncesionar ima. Glejte, vemo, da jih ni, vemo, da jih ni. Zakaj vemo, da jih ni? Minister, vaš minister Loredan, 3. junij, »Osnutek zakona, interventnega, ki bo omogočal skrajševanje, naj bi omogočal skrajševanje čakalnih dob, bo dokončan do prihodnje srede, torej do 6. junija,…« - prihodnji teden bo en mesec od tega napovedanega datuma, »…potem bomo v koaliciji preko Odbora za zdravstvo sprožili vse ustrezne postopke.« Včeraj smo slišali na eni izmed komercialnih medijev, neka izhodišča iz tega zakona. Zdaj, če je to to, oprostite, ali res mislite, da bo to rešilo problem. Pri čemer, kajne, je pa eno izmed izhodišč zelo zanimivo. Ob tem, ko govorite, da s to novelo, ki samo debirokratizira postopke pri podaljšanju koncesij, razgrajujemo javni zdravstveni sistem, oprostite, razgrajujemo z eno debirokratizacijo, pa vi predvidevate, da bo lahko na podlagi tega interventnega zakona, zdravnik, ki dela za polni delovni čas v javnem zdravstvenem zavodu, lahko delal tako pri koncesionarju, ki je del javne zdravstvene mreže, kot pri zasebniku zasebniku. Halo? Kdo torej razgrajuje javno zdravstveno mrežo? V našem času, ko je Vlado vodil Janez Janša, kjer ste govoril o tem, kakšno nasilje delamo nad javnim zdravstvom, kako ga bomo uničili, ob tem, da je bil sprejet zakon, ki za nadaljnjih 10 let zagotavlja preko 2 milijardi evrov sredstev za krepitev javne zdravstvene mreže, da ne govorimo o dodatnih sredstev iz okrevanja in Reacta in ostalih, je bilo pa določilo, tisti, ki dela polni delovni čas v javni zdravstveni mreži, če so proste kapacitete, lahko dela tudi pri koncesionarju, ki je del sistema javne zdravstvene mreže in takrat je bil strašen halo. Zdaj pa, očitno, so neki drugi časi, drugačno razumevanje pravil, tako v tem Državnem zboru, kot širše, v družbi, kjer lahko nekateri grozijo predsedniku stranke, novinarji, s smrtjo, na javni televiziji pa se jim nič ne zgodi, istočasno pa so jih polna usta in moraliziranje, če se nek človek oglasi na neki komercialni televiziji. Ne odobravam njegove razprave, ki smo jo poslušali danes tukaj, ne odobravam pa tudi te politizacije in tega izkrivljanja, ki se ga greste nekateri v teh poslanskih skupinah. In konec koncev, komu verjet kot Poslanski skupini Svoboda. Verjet vašemu predsedniku? Verjet vašemu ministru? Verjeti tamle predstavnici, ki je povedala stališče poslanske skupine in ki je **41. TRAK: vlade, da ta novela, ki debirokratizira en postopek pomeni razgradnjo javnega zdravstvenega sistema ali verjeti vodji vaše poslanske skupine, ki je povedal, da so koncesijska razmerja en del sistema, pomemben del sistema, ki ga je potrebno v največji možni meri izkoristiti za to, da bodo ljudje lahko čimprej prišli do storitev za katere plačujejo tako preko prostovoljnih prispevkov, kot preko davkov in tako naprej. In namen tega zakona, kot vseh ostalih zakonov, ki so bili vloženi s strani Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke je približevanje storitev ljudem, zato smo tukaj. Saj nismo tukaj zato, da bomo slepo spoštovali neke direktive uredbe, nekatere tudi malo smešne o dolžini kumaric vloženih v kozarcih in tako naprej, prihajajo uredbe o tem, da se več s perutninarstvom ne bo mogel vsak ukvarjati, ampak samo tisti, ki bodo imeli ustrezne kvalifikacije in tako naprej. Ampak smo zato tukaj, da sprejmemo pravila, ki bodo omogočila v konkretnem primeru ljudem normalno dostopnost do zdravstvenih storitev. Kajti ljudje za to plačujejo in upravičeno pričakujejo, da dobijo kvalitetne storitve. Tako v okviru javne zdravstvene mreže, kot v okviru koncesionirane javne zdravstvene mreže. Gre za državo in za davkoplačevalce slednja storitev še celo cenejša. Tako, da predlagam, da razmislite, pustite da gre ta zakon naprej in se ga eventuelno potem lahko tudi še /

Gospod Kranjc vi ste govorili o stvareh o katerih mi govorimo. Vi ste rekli, da v Avstriji lahko dela zdravnik umetno oploditev, v Sloveniji pa ne, ker se mu v bistvu ne podeli koncesija. In je rekel, delal bi tukaj, če bi lahko odprl kliniko. Zdaj pa hodijo ljudje v Avstrijo in dela tam. saj si lahko magnetogram pogledamo, vi ste točno to povedali. Poznate človeka, ki dela v Avstriji, umetno oploditev, ker če bi lahko v Sloveniji odprl, bi odprl, tako pa ne more. glejte, v redu, nima smisla se z vami, vi vedno pravite, da niste rekli tisto kar ste rekli, ampak ne bom z vami o tem razpravljala. Ja, drži, da so sive lise in da ponekod koncesionarji tudi nimajo želje, da bi saj jih nihče ne sili. Mi nikogar ne silimo, da odpirajo koncesije, ne vem, na podeželju ali kjerkoli. Zakaj se v mestih odpirajo je treba vprašati tudi, bom rekla mesta oziroma občine, ker občine tudi podeljujejo koncesije, ne samo Ministrstvo za zdravje dajejo soglasja. Tako, da to so takšne zadeve, ki jih dajte malo pogledati. Ampak kar se pa tiče sistemskih rešitev, tudi ministrstvo je napisalo, da so potrebne sistemske rešitve. To je pa najbolj, bom rekla nesmiseln odgovor. Sistem imamo, ampak ta sistem se nadgrajuje, se popravlja in tako naprej. To in to smo nenehno poslušali, niso sistemske rešitve, mi tega ne bomo naredili. Kaj je, saj sistem imamo. Sistem moramo popravljati in zato prihaja tudi do takšnih predlogov, kot je rekel kolega Černač, ne samo to, da,

da nemoteno se izvaja zdravstvena dejavnost in pa seveda tudi del debirokratizacije, kot vam pravim, 12 mesecev je na papirju zelo lepo. Ko pa pride do realnega je pa 12 mesecev, bom rekla zaradi uradniških in drugih birokratskih ovir nemogoče to v bistvu izvesti. In zdaj jaz mislim, da, gospod vi državni sekretar, vi ste tudi predsednik Sindikata medicinske fakultete, ter član Odbora za zobozdravstvo pri Zdravniški zbornici Slovenije, sem upala, da se boste strinjali, ne vem, to je v vašem življenjepisu na strani vlade, tako da berem uradne podatke. Če to ne drži, potem recite, naj vam to popravijo. Da se bi strinjali seveda z Zdravniško zbornico Slovenije, ki podpira takšen predlog, ki pomeni tudi lažje izvajanje oziroma kontinuiteto pri izvajanju zdravniške dejavnosti v Sloveniji. Hvala. zaključila splošno razpravo. O predlogu sklepa, da je predlo zakona primeren za nadaljnjo obravnavo pa bom v skladu s časovnim potekom seje zbora odločili v petek, 1. julija v okviru glasovanj in s tem prekinjam to točko dnevnega reda.

Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila skupina poslank in poslancem s prvopodpisanim mag. Matejem Toninom. V zvezi s tem predlogom zakona je skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim dr. Matejem T. Vatovcem zahtevala, da Državni zbor opravi splošno razpravo.

ki so zmanjšali administrativne ovire na različnih področjih, med njimi tudi na zdravstvenem področju. Nekaj ovir, pa ne nekaj, kar veliko jih je še vedno ostalo, ker, moram reči, ni ravno vpliva preko zakonov ali pa aktov, pač pa te birokratske ovire, administrativne ovire lahko odpravijo določene službe v sestavi ministrstva ali pa zavodi, katerih ustanoviteljica je država. Eden izmed teh je tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki s svojimi pravilniki in navodili izvajalcem zdravstvene dejavnosti in opravljanja zdravstvene službe nalaga veliko administrativnega dela, ki bi lahko bilo digitalizirano in drugače organizirano. No, imamo pa vendarle možnost tudi mi še vedno preko Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, da sprejmemo predlog Slovenske demokratske stranke, da se tistim, ki želijo bolniško odsotnost koristiti v zaporedju treh dni, torej, da jim ni treba

da se zdravniki preveč ukvarjajo z administrativnimi opravili, kar pomeni, da jim zmanjkuje časa za paciente. Že takrat so na Združenju zdravnikov družinske medicine predlagali, da bi uredili potrjevanje kratkih odsotnosti z dela po vzoru tujine, za kakšen dan bolniške odsotnosti, in ne bi bilo potrebno potrdilo oziroma ne bi bil potreben obisk osebnega zdravnika. Recimo, v Nemčiji je trajanje kratkotrajne bolniške odsotnosti delavca največ tri koledarske dni, delavec mora o svoji odsotnosti obvestiti delodajalca, posebno zdravstveno dokazilo ni potrebno. V Španiji sistem predvideva, da od četrtega dne dalje mora zaposleni, ki je odsoten z dela, predložiti zdravniško potrdilo delodajalcu. In tako naprej, da ne bi naštevala vseh držav. vseh držav. V času prejšnje Vlade, v času covida, je bila uresničena tudi zaveza, ki smo si jo takrat zapisali v koalicijski pogodbi, in sicer, zaveza je bila koriščenje treh dni bolniške odsotnosti brez obiska osebnega zdravnika v skupnem obsegu devet dni v koledarskem letu. Zaradi covida se je to uveljavljalo preko PKP zakonov in je to prvič bilo uveljavljeno v PKP5 oktobra 2020, potem še februarja 2021 s PKP8 in ta ukrep je v bistvu veljal do maja 2022, torej, zdaj ne velja več. Cilj predloga je zmanjšanje administrativnih nalog družinskih zdravnikov, posredno pa tudi zagotavljanje pravic državljanov do zdravstvenega varstva, ki so zagotovljene z ustavo. Ukrep koriščenja odsotnosti z dela zaradi bolezni brez potrdila o upravičeni zadržanosti od dela do treh zaporednih dni v kosu se je v zadnjih letih izkazalo kot učinkovita razbremenitev dela družinskih zdravnikov, zaradi česar menimo v Poslanski skupini SDS, da ga je treba smiselno uveljaviti tudi kot trajnega. Zdravniška zbornica je v svojem stališču nekaj dni nazaj zapisala, da ukrep, ki je, žal, prenehal veljati 31. maja, je v času veljave prinesel opazno razbremenitev, zato Vlado Republike Slovenije poziva, da razmisli, da se to uveljavi **43. v samem zakonu. Zdaj Vlada je pravilno opozorila na eno zadevo in jaz se moram tukaj opravičiti v bistvu vsem poslancem. Namreč v četrtem odstavku 35.a člena, zadnji stavek, smo zapisali, da se nadomestila ZZZS se povrnejo iz proračuna Republike Slovenije. Ta stavek se mora črtati in ta stavek ne drž…, oziroma ne bi smel biti zapisan. Torej ne predvidevamo, da se stroški tridnevne odsotnosti krijejo iz državnega proračuna, ampak normalno iz ZZZS. Zato jaz verjamem tudi, da imate tudi Vlada in pa vse poslanske skupine napisano v stališču glede tega, tukaj samo torej moje opravičilo, torej v nadaljevanju, če bi ta zakon podprli, upam da ga boste, bi z amandmajem črtali ta stavek. Torej se ne predvideva stroškov za proračun. Najlepša hvala. Hvala. Za uvodno predstavitev mnenja Vlade dajem besedo mag. Tadeju Ostercu, državnemu sekretarju na Ministrstvu za zdravje. Izvolite. Hvala še enkrat za besedo, gospod podpredsednik. Spoštovane poslanke in poslanci! Vlada Republike Slovenije je od Državnega zbora v mnenje prejela Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo predložila skupina poslancev s prvo podpisanim Danijelom Krivcem. Predlog zakona določa pravico delavca do odsotnosti iz dela zaradi bolezni brez potrdila o opravičenosti, zadržanosti od dela, ki ga izda osebni zdravnik do tri zaporedne dni v kosu in sicer največ enkrat v posameznem koledarskem letu. Delavcev v kratkotrajni odsotnosti zaradi bolezni prvi dan odsotnosti pisno ali elektronsko obvesti delodajalca. Nadomestila za čas kratkotrajne odsotnosti se povrnejo iz proračuna Republike Slovenije. Vlada poudarja, da ne nasprotuje vsebini predlaganih dopolnitev, vendar dodaja, da te niso celostno in sistemsko dodelane. Vlada se zavzema za celovit pristop sprememb veljavne zakonodaje, ki bi predlagane spremembe in dopolnitve sicer vključeval, a na način, da se pravica do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni enotno in celovito uredi iz vseh pomembnih vidikov, predvsem glede plačila, nadomestila za kratkotrajno odsotnost zaradi bolezni ter izvajanje nadzora. Predlog zakona zgor parcialno in nesistemsko ureja pravico do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni, hkrati pa po mnenju Vlade ni podana utemeljena ocena finančnih posledic. Predloga za državni proračun in druga javnofinančna sredstva, kar povzroča tudi dodatno obremenitev na vzdržnost sistema zdravstvenega varstva. Pravice do kratkotrajne odsotnosti z dela zaradi bolezni je bila kot začasen ukrep uvedena z Zakonom o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic Covida 19 z namenom razbremenitve osebnih zdravnikov in delodajalcev v času bolezni Covid 19. Tedaj je bilo zaradi finančnih stisk delodajalcev povsem razumljivo, da je nadomestilo pravice do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni bremenilo proračun. Predlagana ureditev po kateri se kratkotrajno odsotnost zaradi bolezni trajno ureja tako, da se nadomestilo za čas te odsotnosti zagotavlja v breme proračuna, ni celovita. Predlog zakona je namreč v nasprotju s siceršnjo ureditvijo v Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju po kateri se nadomestilo za odsotnost z dela z izjemo nekaterih razlogov za prvih 20 oziroma za prvih 30 delovnih dni zagotavlja v breme delodajalca. Vlada meni, da je v normalnem delovanju države in pri trajni podelitvi enakih pravic, ki so bile zgolj začasno sprejete za omilitev in odpravo posledic epidemije Covida 19, potrebno posebna previdnost in temeljit premislek. Predlagatelj je pri pravici do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni namreč predlagal povsem enako ureditev kot je bila sprejeta z interventnimi predpisi. Ukrep je v veljavi že od oktobra 2020, je bil, zato bi v gradivu pričakovali bolj natančno oceno pozitivnih učinkov dosedanjega izvajanja ukrepa. Predlagatelj navaja, da predlog zakona ne bo imel finančnih posledic za državni proračun oziroma druga javnofinančna sredstva, kar je v nasprotju s 35.a členom Zakona o zdravstven varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki določa, da delodajalec zahtevo za povračilo nadomestila vloži pri ZZZS kateremu se nadomestila povrnejo iz proračuna Republike Slovenije. Nenazadnje pa Vlada opozarja še na pomanjkljivost ureditve nadzora nad izvajanjem pravice do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni. Hvala. Hvala. Prehajamo na predstavitev stališč Poslanskih skupin. Besedo ima Poslanska skupina Svoboda, zanjo mag. Bratiskav Vrečko. Izvolite.

Predlog dopolnitve zakona o zdravstvenem zavarovanju in zdravstvenem varstvu določa pravico delavca o kratkotrajni odsotnosti, to je 3 dni brez potrdila zdravnika o upravičeni odsotnosti. Ta je bil sprejet v okviru interventnih ukrepov za čas blažitve ukrepov epidemije Covid-19. To je bil takrat razumno in potrebno sprejeti. Danes pa želi predlagatelj ta zakon, ki smo ga uvedli kot interventni, vnesti v zakon o sistemskem delovanju. V zdravniškem žargonu bi rekli pač ta ukrep je bil kot del triaže. Triaža pa je pa razmislek o prioritetah medicinske obravnave pacienta v pogojih kadar ni dovolj časa ali dovolj sredstev za obravnavo pacienta. Glede tega bi rekli tako, v tako na hitro domišljenih rešitvah kot so bile v interventnem ukrepu ni smiselno uvajati v sistemski zakona, kakor je tudi ugotovila vlada oziroma Ministrstvo za zdravje. Vlada je izpostavila tudi, tako kot je že kolega povedal, predlog je v nasprotju s siceršnjo ureditvi ZZS, kje se to odsotnost po 20 ali 30 dneh odsotnosti z dele v breme delodajalca. Tudi kakšni so točni finančni izračuni posledic na proračun, kaj nam to prinese to pa je tudi dokaz, podatki ZZS-ja so stroški refundacij. Od februarja do decembra 21, torej v 11 mesecih leta 2021 so znašali več kot 4,2 milijona evrov. Stroški za /nerazumljivo/v prvih treh mesecih letošnjega leta, od januarja do marca, pa več kot 2,4 milijona evrov. Tu se vidi ogromen porast, trend poraščanja stroškov. V lanskem letu je to pravico uveljavljalo 12 tisoč 283 delavcev. V treh mesecih letošnjega leta pa že 6 tisoč 560. Iz navedenega sledi, da je ta trend res v primerjavi s preteklim letom v precejšnjem porastu. Ne vemo kakšen je dejanski vpliv na zdravstveni sistem. Je res razbremenil ta ukrep zdravstveni sistem do te mere, da ga je smiselno trajno uvesti? Ta predlog te presoje ne vsebuje. Edino smiselno je, da res ministrstvo pripravi dokončen obračun, predvidevanje in sistem zdravstvenega varstva.

Lep pozdrav vsem še enkrat! Z novelo zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju v Slovenski demokratski stranki predlagamo trajno uveljavitev ukrepa, ki je bil uveden v času pandemije kot začasen in ki ga poenostavljeno in za vse razumljivo lahko poimenujemo do 3 dni bolniške brez formalnosti enkrat v koledarskem letu. Kot stalnega ga predlagamo iz več razlogov. Prvič, ukrep se je iztekel konce prejšnjega meseca z 31 majem. Torej, je od 1. junija, mesec dni dalje potrebno za vsako odsotnost zaradi bolezni ponovno obisk zdravnika, pridobitev potrdila zdravnika družinskem medicine. Drugič, pomeni prvi korak k administrativni razbremenitvi družinskih zdravnikov. Slediti morajo drugi. Računamo, da bodo uveljavljeni že interventnem zakonu, ki zamuja vsaj za mesec dni, po napovedih ministra. Tretjič, družinski zdravniki, pa tudi ostali so obremenjeni s pretirano administracijo in birokratizacijo. Četrtič, ukrep je prijazen do zaposlenih in zdravnikov, omogoča kratkotrajno koriščenje odsotnosti do 3 dni enkrat v letu brez nepotrebnih administrativnih formalizmov, na primer za manjše operativne posege, obisk zobozdravnika, bolne otroke in tako naprej. Petič, sledi usmeritvam vaše koalicijske pogodbe, kjer ste obljubili debirokratizacijo zdravstvenih storitev.

Iz vseh teh razlogov je seveda negativno mnenje vlade eno veliko presenečenje, še posebej glede na javne izjave resornega ministra. Besednjak, ki ga beremo ob takih primerih je vedno enak, ta stališča sicer pišejo uradniki, ampak legitimiteto jim pa daje tako minister, kot na koncu vlada, kjer seveda beremo o tem, da rešitev ni sistemske narave je potrebno urediti na sistemski način, kar poenostavljeno pomeni bolj administrativno, zapleteno, pa nekje v roku dveh do treh let, če sploh. Novelo zakona boste torej v poslanskih skupinah Svoboda, Socialnih demokratih in Levici zavrnili. Škoda. Velika škoda, ker zavračate tisto, k čemur ste se sami obvezali, ko ste ljudem obljubljali boljšo dostopnost do zdravstvenih storitev, brez čakanja in nepotrebnih administrativnih ovir. Zdravnikom, predvsem zdravnikom družinske medicine pa ste obljubljali poenostavitev sistema in administrativne razbremenitve, ki bi jim puščale več čada za pacienta in jih razbremenile številnih birokratskih postopkov. Tega vsaj v enem prvem delu, simboličnem, gre za eno simbolično gesto, ki bi, dober ukrep, ki se je izkazal kot dober v času pandemije, bil omogočen tudi kot stalen ukrep, tega očitno ne bo. Verjetno ni potrebno ponavljati številk, ni potrebno ponavljati navedb, da nekaj deset tisoč, če ne več kot sto tisoč ljudi, da jim je onemogočena pravica do izbire zdravnike družinske medicine, da tega kadra ni, da je ta poklic nezanimiv za mlade, da se mladi ne odločajo za specializacijo na tem področju, da tudi boljše plačilo, ki ga napovedujejo skozi interventni zakon, teh stvari na kratek rok ne bo spremenilo. Da se zdravnika ne da vzgojiti iz danes na jutri, ker vemo da študij poteka šest let in potem še specializacija, v desetih letih lahko pridemo do kvalitetnega zdravnika in tudi uvoz tega kadra iz držav bivše skupne države ne bo rešil tega problem. Vaše obljube torej iz dneva v dan postajajo bolj mrtva črka na papirju, uresničuje pa se predvsem tista, ki je bila očitana neki drugi vladi, o brutalnem kadrovanju na vseh področjih, kjer imate očitno pred jesenjo do konca poletja namen počistiti z vsemi politično nekompatibilnimi kadri na vseh področjih. Na mah in pod pretvezo slabega poslovanja ste zamenjali svete v devetih bolnišnicah, med njimi v obeh UKC-jih, tako v Mariboru, kot v Ljubljani, na Onkološkem inštitutu, ki je v letu 2021 beležil preko štiri milijone evrov, štiri milijone in pol evrov dobička ste pod pretvezo slabega poslovanja zamenjali svet, postavili za predsednika sveta gospoda Šabedra, ki je vodil UKC Ljubljana v letu 2018 in zabeležil 22,4 milijona evrov izgube. To je ta vaša nova kadrovska paradigma. Torej pod nekim praznim besedičenjem, pod praznimi floskulami, čistke, brutalne čistke, ki bodo na posamezne položaje postavljali nove ljudi, nekateri bodo tudi kompetentni, kot vidimo pa očitno večina tudi ne. Ampak moram reči, da je to predvsem vaš problem. Če gledam strogo ozko politično je to vaš problem, na dolgi rok se vam ta pot ne bo izšla, je pa to slabo za državo, slabo za ljudi, slabo za inštitucije, ki bodo teh rezov deležne, ker se bo v številnih od njih poslabšalo poslovanje, ki smo mu bili priča, kot sem omenil primer Onkološkega inštituta, dobro poslovanje v preteklosti. Zdaj drugi del, ki je ob tem praznem besedičenju še izredno izrazit v zadnjih dneh pa je oviranje investicij na področju javnega zdravstva. Ob teh velikih besedah kako prejšnja vlada in tudi danes smo to poslušali, razgrajuje javno zdravstvo, s tem ko želimo preko krepitve tega sistema, ki je sestavljeno tako iz javnega v javnih zavodih, kot iz koncesioniranega javnega zdravstva, omogočati ljudem čim boljšo dostopnost do storitev in vam pri tem pomagati, ovirate investicije, ki so bile začete v preteklih dveh letih. Prejšnja vlada, ki jo je vodil gospod Janez Janša je namreč predlagala, da ta Državni zbor oziroma takratna koalicijska večina pa sprejel Zakon o investicijah na področju zdravstva,

Poseben poudarek je bil dan tudi skozi Sklad za okrevanje, kjer smo zagotovili nepovratna evropska sredstva za obe novi infekcijski kliniki, tako v Ljubljani, kot v Mariboru, za Medicinsko fakulteto Ljubljana, glede katere je bil pred kratkim, na tej osnovi, predstavljena izbrana projektantska rešitev in številne druge naložbena področju zdravstva, tudi preko pobude React EU, preko sklada, ki je dodaten sklad sedanji finančni perspektivi in se izteče konec naslednjega leta, kjer smo namenili preko 140 milijonov evrov sredstev iz tega sklada za investicije nepovratnih evropskih sredstev za investicije na področju zdravstva za različne naložbe, od negovalnih oddelkov v bolnišnicah Ljubljana, Maribor, Novo mesto, Murska Sobota, do energetskih obnov večjih bolnišnic, novogoriška, Šempeter in številne druge, Soča, največja seveda je pa prenova matične stavbe UKC-ja Ljubljana, kjer ne gre za tehtanje med tem, ali Slovenija dolgoročno potrebuje nov sodoben klinični center, ampak je to pač tek na dolge proge in ga ni mogoče dobit prej, kot v desetih do petnajstih letih, gre pa za to, da se pacientom, ki sedaj se zdravijo v nemogočih pogojih v UKC Ljubljana in tistim, ki izvajajo storitve v tem objektu, nudi normalne pogoje za delo in za zdravljenje. Vi pa namesto tega, kot sem povedal, brutalno kadrujete, ustavljate najbolj pomembno naložbo v zadnjih tridesetih letih, to je naložba v prenovo UKC-ja, kjer bi morala bit investicija končana do konca prihodnjega leta, sicer bodo ta nepovratna evropska sredstva v višini 50 milijonov evrov zapadla. Slabo, škodljivo, v nasprotju s tistim, na čemer ste dobili podporo na volitvah. V Slovenski demokratski stranki seveda podpiramo to novelo zakona, kot je bilo že omenjeno, če se bo zgodil čudež, ki pa se ne bo, ker se v tej koaliciji čudeži ne dogajajo, pa tudi sicer ne, bomo popravili tisto napako, ki se je zgodila v zakonu, skozi amandmaje. Seveda pa pričakujemo številne druge poenostavitve, ki so nujne, potrebne, zato, da se bodo zdravniki v zdravstvu posvetili predvsem pacientom, ljudem in se ne ukvarjali z nepotrebnimi administrativnimi zadevami, ki so mu mnogokrat samo same sebi namen. v kolikor tega ne bo ne v interventnem zakonu, ki ga z mesečno zamudo ponovno napovedujete in ne v drugih zakonih, potem bomo počakali do jeseni in v kolikor teh rešitev, ustreznih, ki bodo šle v dobrobit pacientom, ne bo, bomo predlagali sami, tako, kot vi pravite, široke, sistemske in medsebojno usklajene rešitve, ki bodo omogočale dostopnost do storitev v zdravstvu najširšemu številu ljudi, ki te storitve potrebujejo. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati. Izvolite kolegica Iva Dimic. **IVA DIMIC (PS NSi):** Hvala lepa, spoštovana podpredsednica. Kolegice in kolegi, državni sekretar! Pravica do kratkotrajne bolniške odsotnosti z dela brez potrdila zdravnika do treh dni zaporedoma enkrat v letu je bila uzakonjena z Zakonom o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja omilitev obvladovanja okrevanja in odpravo posledic Covid-19 in je s sklepom Vlade veljala do 31. maja 2022. Delavec je na podlagi tega lahko bil odsoten z dela zaradi bolezni brez potrdila upravičenosti, zadržanosti od dela, ki ga izda izbrani osebni zdravnik, torej brez predhodne ugotovitve razlogov za takšno odsotnost z dela, do tri zaporedne dni v kosu in sicer največkrat enkrat v posameznem koledarskem letu. Delavec je o kratkotrajni odsotnosti zaradi bolezni pisno ali elektronsko obvestil delodajalca prvi dan odsotnosti. V času koriščenja kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni, se ni smelo opravljati pridobitne dejavnosti ali se gibati izven kraja kraja svojega bivanja. Se pravi, varovalka je bila ustavljena. Kratkotrajno bolniško odsotnost z dela do treh dni brez potrdila zdravnika je v letu 2021 izkoristilo 18 tisoč 713 varovancev.

Primarni zdravniki zato pozivajo, da to postane trajna sistemska rešitev, saj gre za čisto nepotrebno birokratsko obremenitev že tako maloštevilnih primarnih zdravnikov. Dejstvo je, da način zdravnikom krade čas, da pišejo eno-, dvo- in tridnevne bolniške. Poleg tega je izkoriščanje bolniškega dopusta brez potrdila zdravnika omogočeno le enkrat letno, kar preprečuje, da bi ljudje to pravico zlorabljali. Iz izkušenj zdravnikov so kratkotrajni bolniški staleži večinoma potrebni v primeru blagih zdravstvenih težav, pri katerih večinoma tudi ni potreben pregled pri zdravniku, temveč izzvenijo spontano s počitkom; po potrebi si osebe težave dodatno olajšajo z zdravili proti bolečinam oziroma zdravili za zniževanje telesne temperature. Veliko kratkotrajnih, enodnevnih bolniških staležev pacienti izkoristijo tudi zaradi pregleda in preiskav na sekundarni ravni. Urejanje kratkotrajnega staleža v domeni osebnega zdravnika je tako administrativna in nepotrebna obremenitev. Zato bi bilo smiselno, da se pravico do izkoriščenja odsotnosti z dela uredi na način, ki zdravstva ne bo dodatno obremenjeval, in je smiselno, da bi ukrep postal stalnica. Poslanci Nove Slovenije – Krščanskih demokratov bomo predlog sprememb zakona podprli.

Iz leta v leto imamo v Sloveniji vse manj družinskih zdravnikov. Iz leta v leto je pri nas vse manj zanimanja za specializacijo iz družinske medicine. In kot so predlagatelji zapisali v obrazložitvi, se je za specializacijo iz družinske medicine za območje celotne države prijavilo 16 kandidatov na 70 razpisanih mest, za posamezne izvajalce pa se je prijavilo 7 kandidatov na 18 razpisanih mest. Vsi se strinjamo, da je situacija še kako problematična in da je treba na tem področju narediti korenite spremembe ter poiskati celovite rešitve. Zdravniki ter ostalo osebje že dalj časa opozarjajo na težave in probleme, s katerimi se srečujejo pri vsakdanjem delu. Ena, a velika težava je tudi preobremenjenost z birokratskimi nalogami, ki vzamejo zdravniku velik del časa. Namesto da bi se v večji meri zdravnik posvetil pacientu ter njegovim težavam, se mora ukvarjati z zapletenimi birokratskimi nalogami. V tem delu se s predlagatelji strinjamo in delimo enako mnenje, da je treba korenito izboljšati delovne pogoje, če želimo, da se poveča zanimanje za družinsko medicino in hkrati obstoječi kader obdrži v Sloveniji. Poslanska skupina SDS v omenjenem zakonu predlaga, da bi se sprejela dopolnitev, ki bi zmanjšala administrativne naloge zdravnikov. Rešitev vidijo tudi v tem, da bi se ukinilo pisanje potrdil za bolniške staleže, ki so krajši od treh dni. Ukrep nam je seveda dobro poznan, saj je bil del dveh PKP-jev, ki so bili sprejeti v prejšnjem mandatu. Predlagatelji navajajo, da se je ukrep koriščenja odsotnosti z dela zaradi bolezni brez potrdila o upravičeni zadržanosti od dela do treh dni, v kosu seveda, v zadnjih dveh letih izkazal kot učinkovita razbremenitev dela družinskih zdravnikov, zaradi česar ga je smiselno uvesti kot trajnega, zato ga predlagajo v današnjem zakonskem predlogu. Poslanke in poslanci Socialnih demokratov se strinjamo, da je treba birokratske ovire in obremenitve zdravnikov ter zdravniškega osebja odpraviti in sistem naravnati tako, da bo zdravnik imel kar največ časa, da se bo posvetil obravnavi pacienta in njegovim težavam, kar je tudi njegova osnovna oziroma prioritetna naloga. A kaj, ko v našem zdravstvu ni težava le birokratska preobremenjenost. V zadnjih dveh letih covida je kriza razgalila vse pomanjkljivosti, napake in težave **48. Pokazale so se razpoke in šibke točke, ki so naš zdravstveni sistem pripeljale do skorajšnjega zloma. In kot rečeno, imamo javni zdravstveni sistem, ki ga je potrebno dodobra in celovito spremeniti, če lahko tako sploh rečem. Seznam težav, ki so se pokazale tekom Covid krize, je dolg in tudi ta, katero poskušajo rešiti predlagatelji današnjega zakonskega predloga je ena izmed mnogih.

Predsedujoča, hvala za besedo. Zakon predlaga, da se interventni ukrep, ki je bil sprejet tekom epidemije Covida 19, in ki omogoča nekaj več delavske svobode pri uveljavljanju njihove pravice do bolniške odsotnosti, prevede v zakonodajo kot stalni ukrep. Natančneje gre za možnost enkrat letnega tri dni trajajočega koriščenja bolniške odsotnosti brez predhodne potrditve osebnega zdravnika, ki bi ga moral delavec pokazati in prinesti k svojemu delodajalcu. To zveni vse zelo super in zelo krasno. Po zelo dolgo časa imamo nek manjši, pa vendarle korak naprej, ki širi delavske pravice in to na zdravstvenem področju, ki je eno izmed tistih področij, kjer so delavske pravice najbolj ogrožene. množijo se nam dolgotrajne bolniške, množijo se nam problemi kronične izgorelosti, množijo se nam problemi prezentizma, kjer zaradi pritiska delodajalcev ali stroškov življenja na sploh ljudje prihajajo na delo tudi takrat, ko so bolni. Kaj je torej problematičnega na tem ukrepu, ki ga predlaga danes SDS? Je to, da bi teh tri dni bolniške odsotnosti delodajalcem kompenzirali iz javnih sredstev javne zdravstvene blagajne. Tukaj nastane srž problema. Javno zdravstveno blagajno imamo, da nam zagotavlja plačilo blaga in storitev v našemu sistemu in ne zato, da povprek in čez kar nagrajuje delodajalce. Dobil sem v roke podatke o čistem dobičku iz leta 2021, se pravi, preteklega leta, 5,7 milijard evrov čistega dobička, čistega. To je skoraj 100 odstotno povišanje, dvakratnik tega kolikor so realizirali eno leto prej, v letu 2020, in se giba v redu velikosti kot je naraščal čisti dobiček gospodarstva v letih pred nastopom epidemije Covia 19. Skratka, veliki kapital v tej državi je na debelo zalit z denarjem. Čistega dobička jim ne manjka. Ne vidim nobenega razloga, da bi ga še kompenzirali z javno zdravstveno blagajno, ki je namenjena servisiranju zdravstva za vse, za vse pa seveda pomeni predvsem delavce, ki sestavljajo večino delovnih ljudi v tej državi. Za te ljudi je, kot sem lahko danes prebral naslovnico na MMC RTV, rezervirana draginja. Statistična inflacija, medletna, 10,4 %, se pravi, za 10 odstotkov in še več je dražje življenje kot je bilo, pri temu, da je zaradi metodologije inflacije, ki vključuje tudi rast cen luksuznih dobrin, dejanska delavska inflacija še bistveno višja. In zdaj bi pod vsemi temi življenjskimi travmami, pod pritiski, ki stopnjujejo stres in vodijo v še večje zdravstvene probleme, tudi psihične, šli prednostno v reševanje delodajalcev, ne pa delavcev. Meni se zdi to pač popolnoma zgrešena logika. Kar bi morali storiti je v osnovi ravno obratno. Naj spomnim še na naslednjo točko konteksta. Pred zaključkom prejšnjega mandata je bil sprejet zakon z desnimi glasovi, ki ga je sicer predlagala stranka Alenke Bratušek,

približno 100 milijonov evrov letno težak odpustek pri obveznostih plačevanja in pokrivanja na bolniški odsotnosti, pa že tisto je bilo narobe. O čemer bi se morali danes pogovarjati je, da bi tisti škodljiv zakon, / znak za konec razprave/ sprejet pred zaključkom prejšnjega mandata odpravili. Oziroma na drugi strani, kot pozitiven ukrep, o čem bi se morali pogovarjati je zagotavljanje tako imenovane bolniške zaprekarce. Za s.p.-je, za samozaposlene, ki nimajo formalnega delodajalca in zato ne morejo koristiti kakšnih zakonskih pravic iz naslova pravice do bolniškega nadomestila, bi morali zagotoviti pokritje iz naše javne zdravstvene blagajne, v katero / oni sami prispevajo, pa kljub temu shajajo najbolj na udaru dolgotrajnih bolniških odsotnosti in kronične izgorelosti. Hvala. Hvala lepa. S tem smo končali s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Prehajamo na splošno razpravo o predlogu zakona in kot prva ima besedo predlagateljica, kolegica Jelka Godec. Izvolite. Ja, jaz bom tu samo dodala, ker kolega Kordiša prej ni bilo notri, ko sem predstavljala stališče oziroma kot predlagateljica. Še enkrat poudarjam to, da, pa moram se v bistvu opravičiti, kar je nenavadno, ampak v zakonu je prišlo do lapsusa. Jaz se moram strinjati s tem, da teh tri dni bolniške ne krije ne proračun in da smo pripravljeni dati v primeru, da gre zakon v drugo branje amandmaje, s katerim črtamo ta določila, v katerih piše, da se ta tridnevna bolniška krije iz proračuna. Glede na to, da pa je vlada tudi dejala, da je v nasprotju s tistim, kar je do 20 dni, se pa lahko pogovarjamo tudi o amandmajih, da te tri dni bolniške spadajo v tistih 20 dni oziroma kar se tiče plačila popolnoma enako. Toliko samo obrazložitev. Tako, da jaz mislim, da če je edino to problem, kar je kolega Kordiš prej izpostavil, pa mislim da je tudi bilo pri vladi, čeprav sem povedala, mislim lahko bi o tem razmislili predno ste tudi potem mnenje vlade povedali,

hvala lepa za besedo, predsedujoča. Zdaj jaz bom najprej citirala izjavo ministra za zdravje tukaj na zaslišanju v Državnem zboru, ko je med drugim dejal: »Danes imamo žal stanje, kjer je 130 tisoč, po zadnjih podatkih je ta številka večja, brez opredeljenega družinskega zdravnika.« Torej na področju družinske medicine je torej izjemna kadrovska podhranjenost in danes s tem predlogom zakona bi v bistvu sistemsko uvedli en ukrep, s katerim bi razbremenili birokratsko administrativno zdravnike, da bi se lahko nekoliko bolj posvečali svoji primarni dejavnosti, to je pa seveda zdravljenje pacientov. Zdaj, glede na dejstvo, da imamo pred sabo negativno mnenja vlade, moram reči, da nerazumno razočaranje, kajti mnenje vlade je ne samo, da je negativno, ampak v tem negativnem mnenju v bistvu ni nekih vsebinskih pojasnil zakaj vlada zavrača predlog ukrepa, razen seveda finančnih posledic, kjer je pa bilo že predhodno pojasnjeno, da gre v tem primeru za lapsus in da se le te ne bodo seveda pokrile v kolikor bi bil predlog zakona sprejet iz proračuna, ampak iz zavarovalnice. Zdaj, glejte, navedla je vlada, da predlog zakona zgolj parcialno in nesistemsko ureja pravico do kratkotrajne odsotnosti. Zdaj, glede na to kakšna mnenja se pišejo s strani vlade, moram iz izkušenj reči, da takrat, ko ni nekega konkretnega vsebinskega razloga zakaj zavrniti predlog zakonodajnih sprememb, se pač napiše da gre za parcialno ali pa nesistemsko uvedbo uvedbo neke nove pravice oziroma spremembe. Dejstvo je, da sam ukrep se je pokazal kot učinkovit. Nenazadnje to so potrdili tako zdravniki sami, ki so ga izvajali v praksi. In nenazadnje se je do tega javno opredelila tudi Zdravniška zbornica Slovenije v svojem zapisu. In bi tudi prosila danes predstavnika Vlade, ki je z nami, glede na to, da se bolj vsebinsko ni opredeljeval do samega Predloga zakona, ki se lahko pa opredeli, do predloga Zdravniške zbornice Slovenije, ki ga bom zdajle prebrala. Samo dva stavka, in sicer: »V Zdravniški zbornici Slovenije ocenjujemo, da gre pri pisanju potrdil za do tri dnevne bolniške odsotnosti za povsem birokratsko bremenitev zdravstva, za katero mora zdravstveno osebje namenjati čas po nepotrebnem. Ukrep, ki je žal prenehal veljati z 31. majem, je v času veljave prinesel opazno razbremenitev, zato Vlado Republike Slovenije pozivamo, naj razmisli o nadaljevanju tovrstne prakse glede debirokratizacije, ki omogoča zaposlenim v zdravstvenih ustanovah, da več časa posvetijo svojemu primarnemu delu – to je zdravljenju.« resnično bi si želela vašega odziva oziroma, da nam poveste s strani Vlade, zakaj ste se odločili za to negativno mnenje glede na dejstvo, da zdravniki so povedali, ukrep je bil učinkovit. In glede na to, da so bili razbremenjeni tako zdravniki, kot po drugi strani so pacienti prišli hitreje do svoje oskrbe oziroma posledično drugi, ker ti niso rabili obremenjevati zdravstvenega osebja. In nenazadnje, govorili ste, da da boste, sedanja koalicija, storili vse, da bodo naši bolniki hitreje prišli do zdravnika, ko ga potrebujejo. Zdaj, resnično bi si želela torej odgovor, zakaj potem takšnega ukrepa ne podpirate. Hvala.

kot je bil spisan, in mnenje Vlade, vi veste, da je to procedura, in mnenje Vlade je tako, kot je. Jaz danes imam mandat, da predstavim to mnenje Vlade. Vsekakor, tako kot je bilo, mislim, da v razpravi, pojasnjeno, debirokratizacija, zmanjšanje administrativnih obremenitev in tako naprej. Vsekakor pač ni problematični del tega zakona zakona ali pa predloga. Financiranje, in potem tudi, nadalje, kot smo že zapisali, je tudi izvajanje nadzora nad temi kratkotrajnimi bolniškimi. Tako da, zdaj v bistvu smo prišli iz tega, kar smo dobili na mizo, do neke druge verzije, tako da na ta način lahko pač to komentiram. Hvala. Hvala lepa. Besedo ima kolegica Vera Granfol. Izvolite! **VERA GRANFOL (PS Svoboda):** Hvala lepa. Kot smo že slišali, kratkotrajni bolniški staleži so večinoma potrebni v primeru blagih zdravstvenih težav, pri katerih večinoma ni potreben pregled pri zdravniku. Delodajalci pa so v času veljavnosti ukrepa poročali o zvišanem pojavu bolniških odsotnosti in o povečanem administrativnem delu samih delodajalcev z urejanjem teh odsotnosti. V Združenju delodajalcev opozarjajo, da gre za ukrep zmanjšanja birokracije v zdravstvu, ki ima pri delodajalcih pa ravno nasproten učinek, zato ne zagovarjajo tega ukrepa. V letu 2021 je pravico do kratkotrajne odsotnosti z dela do 3 dni izkoristilo skoraj 19 tisoč zavarovancev, kar je proračun Republike Slovenije obremenilo za približno 3 milijone 800 tisoč evrov. Ker je šlo v bistvu za en tak kratkotrajen ukrep, marsikdo tega ni vedel in marsikdo tega tudi ni mogel izkoriščati.

kar bi glede morebitne trajnejše podobne ureditve moralo priti do sistemske rešitve, usklajene med Ministrstvom za delo, Ministrstvom za zdravje, socialnimi partnerji, delodajalci in sindikati. Takšne rešitve kot smo jo imeli v Sloveniji do konca maja v Evropski uniji ne poznajo, čeprav smo prej slišali, da jo imata Nemčija in Španija. Vem, da je imela to zadevo Švedska dokler se ni povečalo število priseljencev, potem so začeli to zadevo zlorabljati in so ukinili ta ukrep. Predlog je, da bi imeli tako kot imajo ponekod, verjetno tudi po Evropi, tega jaz ne vem tako natančno,

Torej, gre v bistvu za zadevo, ki je enkrat letno. In kot je že tudi kolega povedal, ljudje smo v službah utrujeni, izčrpani in potem bi bili ti dnevi tudi zelo dobrodošli in marsikdo bi to z veseljem koristil, tudi če mu nihče ne bi pokril teh stroškov. Torej, v teh državah, ki jih sedaj pač nekako omenjam, da so, se potem začne plačilo šele s četrtim dnem

Najprej pojasnilo še enkrat, sicer je kolegica Jelka Godec to večkrat poudarila, pa očitno ni bilo slišano. Če prav razumem je težava pri podpori temu, da ta zakon nadaljuje zakonodajno pot, po tej splošni razpravi, pri Levici samo v tem v breme koga naj bi ti trije dnevi šli. In tukaj še enkrat javno pojasnilo. Zgodil se je lapsus pri pisanju te določbe. Zaradi tega v kolikor bo pač ta zakon bi bil potrjen in bi zakonodajno proceduro nadaljeval bi se pač amandmiral na ta način, da gredo ti trije dnevi v breme delodajalca v okviru 20 dni, tako kot to velja do sedaj. Tako da to ni težava, ker sem razumel v stališču Levice, da je samo to težava, da po vsebini pa nimajo težav s podporo temu, da ta del zakona na nek način administrativno razbremenimo. Danes je bilo večkrat povedano s strani različnih poslanskih skupin, da je bil ta ukrep na nek način dober, tudi na nek način je na neki simbolni ravni pokazal, da država misli z administrativno razbremenitvijo sistema resno in da bo pač nadaljevala z, tako kot vi pravite, to pot s sistemskimi ukrepi, ki bodo omogočili, da bodo predvsem tisti, ki so najbolj obremenjeni, in to so zdravniki na primarni ravni, bili dejansko razbremenjeni nepotrebnih administrativnih opravil. Vmes se je zgodilo še marsikaj. Vmes so se zgodile številne napovedi ministra za zdravje, sedanjega. Vmes se je zgodila koalicijska pogodba. Povsod beremo, da je to usmeritev. In ko pridemo do tega, da bi bilo potrebno narediti neke majhne korake v tej smeri, ugotovimo, da so to prazne besede in prazne črke na papirju. Ker tako kot pri prejšnjem zakonu, kjer smo govorili o relativno majhni zadevi, o relativno majhni administrativni nepotrebni razbremenitvi, da ni potrebno še posebej administrativo preverjati, ali bi te storitve, ki jih ima nek koncesionar po 14 oziroma 15 letih prevzel en del nekega nekega javnega zdravstvenega zavoda, ker jih ne more, ker so kapacitete premajhne, smo slišali, ne samo napačna stališča temu kar črkobralsko v koalicijski pogodbi in v izjavah zagovarjate, ampak celo nekaj nekaj trditev, ki pa vzbujajo skrb. Stališče Vlada pri prejšnjem zakonu, se pa smiselno nanaša tudi na ta zakon, je bilo, da da je zakon glede koncesij v očitnem nasprotju z obstoječo zakonsko ureditvijo in samim namenom inštituta koncesij, predvsem pa očitno vodi v razkrajanje sistema javne zdravstvene službe. Pazite, to da se administrativno in del postopka razbremeni

še prej pa minister ali pa državni sekretar, ki je tudi politična funkcija, vodi v razgradnjo javnega zdravstvenega sistema. In potem nekaj podobnega poslušamo danes v ponovitvi stališča Poslanske skupine Svobode in šef poslanske potem se priglasi v preostanku časa k besedi in skuša malo omiliti to nesrečno situacijo, češ vendar ni tako za razumeti, koncesije so le del javnega zdravstvenega sistema, so pomembne in jih je potrebno na ustrezen način razvijati in krepiti. Ker kaj mora biti pred očmi tistim, ki odločamo o teh stvareh? Verjetno dostopnost do zdravstvenih storitev za ljudi. Zdaj se pa vprašajte ali je ta dostopnost do zdravstvenih storitev za ljudi ustrezna, a je treba kaj posebej preverjati ali javno-javni del zmore zagotavljati ustrezno dostopnost do zdravstvenih storitev, ali vsak dan na vsakem koraku poslušamo zgodbe o tem, koliko morajo ljudje čakati, da pridejo do neke zdravstvene storitve, in to mesece in mesece, leta in leta. In 3. junija beremo napoved ministra Danijela Bešiča Loredana: »Osnutek zakona bo dokončan do prihodnje srede«. 3. junija. Prihodnja sreda po 3. juniju je bila 6. junij.

Ampak če držijo, to ni tisto, kar bo rešilo oziroma zagotovilo boljšo dostopnost do zdravstvenih storitev. Za uporabnika, za pacienta je pomembno, da pride do zdravnika takrat, ko ga potrebuje, in da ne hodi k zdravniku, če to ni nujno potrebno, ampak da to uredi na drugačen način, na daljavo, preko elektronske pošte, pač na druge sodobne načine, ki jih poznamo, ne pa da še vedno uporabljamo te klasične pristope, ki so jih že davno opustili v tistih sistemih, kjer imajo sistem zdravstveni, ki funkcionira in ki omogoča ljudem normalno dostopnost do storitev. Pa ni treba iti daleč, samo nekaj 10 kilometrov severno se zapeljimo in bomo videli, kako sistem v sosednji državi funkcionira in ni nobenih težav. Ob tem, da ni težava v tem, da Slovenija nebi zagotavljala zadostnih sredstev za delovanje tega sistema, ni težava v tem, glejte. Res je, potrebujemo krepitev tudi v finančnem smislu, ampak predvsem potrebujemo boljšo organizacijo sistema in prenehanje ideoloških razprav o tem, da mi smo pa za javno. Ker tisti v Levici, ko govorite, in pri Socialnih demokratih, da ščitite javno, vi v bistvu ščitite državno, neučinkovito zdravstvo, ki ljudem onemogoča normalno dostopnost do storitev. Vi delate dvakrat narobe, dvakrat. S temi vašimi ideološkimi puhlicami preprečujete, da bi se ta sistem nadgradil, vsebinsko nadgradil tako kot je, moram pošteno povedati, napovedal v svojem hearingu sedanji minister. Preprečujete, da bi se vsebinsko nadgradil in omogočal vsem, ki te storitve potrebujejo, normalno dostopnost do teh storitev. Ne pa preverjanje čakalnih seznamov in kontrola, kaj se z njimi dogaja. Jih ni potrebno. Potrebno je sistem prenoviti, da teh čakalnih seznamov enostavno ne bo. Tudi na ta način, ki je bil napovedan, da se bo plačalo toliko kolikor bo narejeno. In tako je prav, da se plača toliko kolikor je narejeno in da se plača nekomu, ki je sposoben narediti 600, ne vem, nekih operacij na leto, toliko kot je pač naredil, pa če je to petkrat več od nekoga, ki jih je pa sposoben narediti samo 150 ali pa 300. S tem socializmom, oprostite, v narekovaju bo potrebno nehati. Ljudje pač niso vsi enako sposobni, to je v vseh poklicih. Nekateri so pač sposobni v določenem časovnem okvirju narediti x opravil, nekateri pa xxxl opravil. In po temu, kar zagovarjate v Levici in pri Socialnih demokratih in nekateri, kot vidim tukaj, tudi v tej novi Poslanski skupini Svobode, bi vi vse, tudi tiste, ki so sposobni narediti v primerljivem časovnem obdobju xxxl opravil, plačali za x opravil. Ne gre. Potem pa vam vrhunski strokovnjaki, ki jih je izobrazila ta država, ker ima zaenkrat še dober izobraževalni sistem, žal se poslabšuje na področju zdravstva tudi zaradi teh stvari, odhajajo in hodijo delati v druge države. Zaposleni v javnih zdravstvenih ustanovah naredijo X opravil za X plačilo in hodijo delati XXL opravil v sosednje države. Niti ne v Slovenijo, v sosednje države, ker je tisto še dvakrat toliko plačano, kot če bi šli k nekomu v naši državi. Torej na ta način razmišljanja, kot ga imate vi, na ta način blokad pri minornih zadevah, oprostite, to kar je bilo predlagano pri prejšnji točki, pa pri sedanji so relativno majhne in enostavne stvari. In v kolikor bi bili v tem Državnem zboru kolikor toliko resni, bi te zadeve dali čez proceduro v desetih minutah in naložili ministru naj pride čim prej z rešitvami, ki bodo omogočale nadgradnjo sistema v tem smislu, da bodo v tem sistemu ljudje plačani po tem koliko so sposobni in da bodo ljudje storitve, ki jim jih mora zagotavljati država, zaradi tega ker zanje plačujejo na več nivojih, v doglednem času tudi dobili. Še posebej zaradi tega, ker so se razmere v zadnjih dveh letih bistveno spremenile in ne vemo kaj se bo zgodilo čez nekaj mesecev. Tudi ko smo bili v prvem valu covida, v prvem valu pandemije, verjetno je malokdo med nami računal kaj se bo čez par mesecev zgodilo in kaj se je dogajalo še kasneje. Zdaj so nas te razmere verjetno izučile, da ni več nobenih sigurnih situacij, da se ta svet zelo spreminja na vseh področjih in da je potrebno se na te spremembe tudi ustrezno pripraviti. In v kolikor se želimo na te spremembe ustrezno pripraviti, potem je seveda tudi potrebno sprejeti zakonodajo na podlagi in zakonodajne okvire, ki bodo omogočali tistim, ki v tem sistemu delujejo, da na eni strani lahko normalno opravljajo svoje delo, da se izobražujejo za tisto, za kar so se odločili, da se bodo izobraževali in predvsem uporabnikom storitev, da do teh storitev na kvaliteten način pridejo in da imajo pri tem svobodno izbiro. Se pravi, če se pač uporabnik odloči in zaupa nekemu zdravniku, je prav, da to storitev pri njemu tudi dobi. Ampak mora biti seveda ta potem tudi za to pošteno plačan. Ne enako kot tisti, ki naredi dvakrat ali pa trikrat manj teh storitev. Če bomo enkrat to dojeli in če se bomo nehali obkladati s tem kaj je javno in kaj je zasebno ko govorimo o javnem zdravstvenem sistemu, ki deluje v dveh stebrih, preko javnih zdravstvenih zavodov in preko koncesij, potem bomo nekaj dosegli. Stališče vlade, ki smo ga tukaj prebrali ob teh dveh zakonih pa me ne navdaja z največjih optimizmom. Moram reči, da je tukaj politika podlegla uradništvu, uradništvo, ki očitno živi v nekih drugih časih je verjetno predaleč od terena, bi rekli domače, predaleč, verjetno je ogromno uradnikov, ki preveč časa sedijo v tistih hotelih in niso od blizu videli kako stvari funkcionirajo, bi se morali spustiti za nekaj časa na operativo, na nižje nivoje, tako kot sem jaz rekel, kot sem dva meseca po odstopu nekdanjega ministra 2013 vodil Ministrstvo za javno upravo dva meseca, da bodo morali iti uradniki iz ministrstva malo delati v proizvodnjo, pa so me malo čudno gledali, kaj pa je vendar proizvodnja, ja upravne enote so proizvodnja v upravi ljudje božji. Tam je primanjkljaj. In tukaj je proizvodnja vemo kje. Najhujše na primarnem in potem se vzdiguje navzgor. Namesto, da bi okrepili ta sistem na vseh segmentih, tako v javnem, kot v koncesioniranem in pustili seveda možnost izbire tudi na tretjem nivoju za tiste, ki si lahko te storitve privoščijo iz lastnega žepa, ta sistem pri minornih zadevah omejujete in blokirate. Tako, da jaz moram reči, da po tistem kar sem prebral v teh stališčih vlade, pri teh dveh zakonih in po tistem kar beremo v medijih nisem, moram reči največji optimist, da se bo tisto, kar je bilo sicer napovedano in tudi zapisano v koalicijski pogodbi, na ustrezen način tudi začelo uresničevati. Bolj mi diši po tem, da se bo en del tega denarja namenil za plačevanje nekih storitev, ki bi se itak ali pa tako že izvedle same od sebe. In žal bo to slaba posledica, v kolikor ne bo to področje deležno tudi ustreznih normativnih sprememb.

in da je prejšnja Vlada, ki jo je vodil gospod Janša, to zadevo zaznala na ta način, da je, mislim da v prvem letu po nastopu mandata potrdila dodatna vpisna mesta, tako na Medicinski fakulteti v Ljubljani, kot v Mariboru, kot na nekaterih naravoslovnih fakultetah, Fakulteti za informacijske tehnologije, za računalništvo in tako naprej, ker se je ugotovilo kaj? Da ni bil problem v tem, da mladi ne bi želeli študirat za te profile, kot je bilo rečeno, da itak nimajo interesa, da se raje usmerijo v drugo profile in smo imeli potem, ne vem, tam 2 tisoč 500 mest za neke družboslovne usmeritve, ki jih sicer ne podcenjujem, vendar je potem potrebno povedat ljudem, da če se jih bo toliko izobrazilo za take profile, ne bodo imeli dela na koncu. Se je ugotovilo, da ni bil problem v tem, da mladi ne bi imeli interesa, ampak je bil problem v tem, da so bila ta vpisna mesta prenizko limitirana, tako v Ljubljani, kot v Mariboru. In se je pokazalo, da ta dopolnitev 50 plus 40, mislim, da je bilo 50 v Ljubljani in 40 v Mariboru in enako letos in verjamem, da bo tudi naslednja leta, je bila v trenutku, kajne, bi rekel, konzumirana, da so se mladi pač vpisali v te profile in tudi zaradi tega podpora skozi Sklad za okrevanje z nepovratnimi evropskimi sredstvi za nove kapacitete Medicinske fakultete v Ljubljani. Tudi zaradi tega podpora tisti hrbtenici javnega zdravstvenega sistema, ki ga predstavljata obe osrednji instituciji v Mariboru, v Ljubljani, pa še kaka, ki mora nekako, na kateri mora slonet celoten sistem, ki ga potem dopolnjujejo vsa ostala koncesijska in ostala razmerja. Zato no…, sredstva za novo infekcijsko kliniko Maribor, zato sredstva za novo infekcijsko kliniko Zdaj, upam, da se tukaj ne bodo dogajali rezi na teh področjih, glede na to, da smo bili po gospodarskih kazalcih izjemno dobri in ne bomo iz tega sklada dobili toliko, kot nam je bilo prvotno namenjeno. Namesto milijardo, 800 milijonov pa pol. Ker nekaj podobnega se je zgodilo tudi pri Reactu. Tudi tam smo imeli po prvih izračunih večji delež, potem je bil pa zmanjšan za približno 50 milijonov, zaradi tega, ker smo z gospodarskimi kazalci bistveno presegli vse kazalce, ki so pač se računali. Imeli smo, kot veste, izjemno gospodarsko rast, zelo nizek delež brezposelnih in merili so še kot tretji parameter, delež brezposelnih med mladimi, kjer smo bili tudi po nizkem deležu v evropskem in svetovnem merilu. In zaradi tega Slovenija res, tako kot je bilo prej povedano, ni primerljiva z drugimi državami, ker je z ukrepi, ki so bili sprejeti preko PKP-jev in ostalimi ukrepi, bistveno bolj izšla iz te krize in ima bistveno boljšo podlago za naprej. Edina nevarnost, ki nam zdaj preti pri tem in ki zna to rast zavrt, če ne bo pravilnih ukrepov in žal jih ni, je pa inflacija. Ta rast, v kolikor bi Vlada ravnala modro in bi to limitiranje naftnih derivatov in energentov, ki poganjajo to inflacijo izrazito navzgor, pustila do 12. avgusta, tako kot je to sprejela Janševa Vlada, bi te številke glede inflacije držali na nižjem nivoju in bi bila ta nevarnost, ki nam zdaj preti v naslednjih mesecih, bistveno nižja, ampak žal ste ta vlak zamudili in zna se zgodit, da bodo jesenski meseci za ljudi zaradi vaših napačnih odločitev bistveno težji, kot bi bili, če bi bile te odločitve pametne ali pa, če bi samo bili pri miru in nič ne naredili. Pustili limitirane cene, tako kot so bile. Ker tisto jamranje elektro distributerjev, da jim je bilo pobranih 70 milijonov iz omrežnin, iz žepov ljudi namreč, kajne, prav je, da so ljudje končno videli, da več kot dve tretjini položnice so taki in drugačni prispevki, samo ena tretjina pa je cena energenta. Tisto jamranje je jamranje v prazno, zaradi tega, ker pač distribucije niso imele projektov, leži 82 milijonov evrov v načrtu za okrevanje nepovratnih evropskih sredstev za ta namen, niti cent do danes ni porabljen. zadeva je povezana, s splošno shemo, s splošno sliko, kajne. To, kar je prej govoril poslanec Levice, o socialnih stiskah ljudi, o vplivu na duševno zdravje… Vse to je s tem pogojeno. Glejte, take odločitve, kot je bila recimo tale odločitev vaše Vlade, v tem, da en teden prej pove, da se bo nafta podražila, gotovo da nima pozitivnih psihofizičnih učinkov na ljudi, Ljudje so noreli, en teden. Ne vem, če so »glih« plesali, ampak noreli pa so. Ste videli sami, kaj so počeli, ker je pač normalno, zdaj če nekomu rečeš, zdaj se bo pa nafta podražila in to znatno podražila, bo pač se poskušal pred tem zaščitit, vsaj za nekaj časa. Pri elektriki žal tega ne morem naredit. Ljudje sicer, moram reči, da ne razumejo tega, kako je mogoče,

Sonce je zaenkrat gratis, zaenkrat ga še niste obremenili s kakim davkom, to še pride, verjetno, ampak zaenkrat je gratis. In 100 % sonce pomeni 60 % podražitev v bodoče. Zdaj ne vem, ali se je to sonce kaj spremenilo ali kaj je na tem. Torej, to so vse stvari, ki pri ljudeh seveda povzročajo take in drugačne travmatične učinke in tudi posledice na zdravju. In zaradi tega je po moje tudi prav, da se jih čim manj obremenjuje

je poenostavljeno gledano res nek tak majhen, minoren ukrep, ampak, kot sem povedal prej, pomeni pa le nek signal, nek signal, da je resna namera, da se v tem sistemu izvajalske storitve tam, kjer je to mogoče, začnejo poenostavljati, da se zdravnike razbremeni teh storitev, da imajo čim več časa, da se posvetijo pacientom, zaradi česar so tudi tam. In da se na drugi strani ljudi čim manj obremenjuje z nepotrebnimi potmi tam, kjer to ni potrebno. In tu, mislim, da res ni potrebno. In tako kot pri tem zakonu in prejšnjem bi morali tudi pri vseh ostalih zakonih, tako z zdravstvenega področja kot z ostalih področij, po moje zasledovati samo dve maksimi: ena je ta, da je treba skozi ustrezno zakonodajno normativno materijo omogočati normalno izvajanje storitev na vseh nivojih in na različne načine, in na drugi strani, da morajo imeti vsi ljudje dostopnost do storitev, ki naj bi jim bile po ustavi in zakonih zagotovljene. In če želimo doseči te cilje, potem mislim, da vsaj na teh področjih bi morali nekako delovati v isto smer. In v primeru, ko se zgodi tak lapsus, kot se je nam zgodil pri tem zakonu, ki je nekatere zmotil, da naj bi šlo to v v davkoplačevalsko breme, da naj bi to zavarovalnica plačevala, sem povedal, bomo pač to popravili, če bi šel zakon naprej, in gredo ti trije dnevi v teh dvajset dni, ki bremenijo delodajalca. to ni problem po vsebinski plati. In bi bilo res škoda, da nek ukrep, ki je bil prepoznan skozi neke druge razmere, ki se pa nam lahko, kot vidite, jeseni na nek način tudi v enem delu ponovijo, na tak ali drugačen način, da ga ne bi nadaljevali, glede na to, da je veljal do 31. maja letos. Tako jaz predlagam vseeno, da vsi skupaj še enkrat razmislimo in da tisti, ki ste mogoče zaradi tega nasprotovali temu predlogu, da premislite to stališče in da ta zakon pustimo v nadaljnji obravnavi in ga z amandmaji popravimo, na ta način, kot sva zdaj z vodjo poslanske skupine in predlagateljico zakona tudi javno povedala. Ker mislim, da to ni nepomembno. Mislim, da s tem le pokažemo neko resno namero, da želimo tudi na tem področju stvari

tudi z naše strani. Smo v fazi prve obravnave zakona, kjer sem kot predstavnik Vlade na seji Državnega zbora predstavil mnenje Vlade na prvotno vložen predlog. To mnenje na tisti prvotno vložen predlog, mnenje Vlade, je bilo negativno. Zdaj pa je na vas, poslankah in poslancih, da odločite, ali je zakon primeren za nadaljnjo obravnavo. Hvala.

bi lahko povedali, kakšno je mnenje Vlade oziroma mnenje ministrstva, za mnenje Vlade ne morete, za mnenje ministrstva pa lahko poveste. Ne mi govoriti, da nimate mandata, ker v bistvu ne govorite o mandatih, o tem ne smete govoriti in tako naprej. Lahko bi povedali, kakšno je stališče ali pa vsaj mnenje, pa mogoče vaše osebno

je prišlo do lapsusa in jaz verjamem, ja, mnenje vlade je bilo napisano na pred-zakon, vendar pa se je v razpravah in mojih obrazložitvah in obrazložitvah kolegov povedalo, da je naša pripravljenost v primeru, da gre zakon v drugo branje, da z amandmaji rešimo, ne zdaj kazati, da je to na poslancih, ja, je na poslancih, ampak vaše mnenje vpliva tudi na poslance, vi to dobro veste, predvsem na poslance koalicije. In še enkrat poudarjam, da je možnost oziroma da v primeru, da gre v drugo branje, možnost amandmajev na četrti, peti, šesti in sedmi odstavek 35.a člena, ker mislim, da so ti najbolj problematični, v kolikor gre pač to naprej. In tukaj tudi javno smo povedali to. In zato sem pričakovala tudi konec koncev mnenje vlade oziroma vsaj stališče vaše zdaj, ne, bom rekla, da poveste ali je to pa vendarle sprejemljivo, mogoče sprejemljivo za ministrstvo. Ker v mnenjih poslanskih skupin nismo slišali, bom rekla, nekih tehtnih vsebinskih zavračanj, vsaj ne v SD-ju, kjer so pač povedali, da je to možno oziroma da je smiselno. To pa, da je ta ukrep nastal na, bom rekla, mislih ali pa na zeljniku, kot pravimo, koalicije samo zaradi covida, ne drži. Te težnje po tem, da bi se uvedlo ta tri dni bolniške brez tega, da bi se šlo k zdravniku, je že od, bom rekla ne vem kdaj, ampak zadnje, kar sem našla, 2013 je Praktikum predlagal spremembe zakonodaje na tem področju. Je pa res, da je to v času covida pomenilo, bom rekla, res tisto razbremenitev. In tudi jeseni se nam to lahko zgodi oziroma že zdaj se nam lahko dogaja. Lahko pa se spomnite 5 dni dopusta za učence. Učenci so imeli 5 dni dopusta v šoli, bom rekla, zaposleni delavci pa 3 dni dopusta, če zboli, pa ne morejo imeti, pa se tu nasprotuje. Gre torej na eni strani tisto, kar je govoril kolega Kordiš, na drugi strani mi govorimo tudi o razbremenitvi zdravnikov, administrativnih razbremenitvah. Danes pojdite k osebnemu zdravniku zato, da boste dobili 2 dni bolniške ali pa 3 dni zato, ker ste malo prehlajeni, malo kašljate, zdaj ne veste ali je covid ali ni covid. Poleg tega smo omejili enkrat letno, torej da ja ne pride do nekih izkoriščanj. Kar se tiče nadzora se strinjam, saj sem povedala, kateri so možni amandmaji. Tako, da izgovori, ki so potegnjeni od ne vem kje, je malo smešno. Zdaj vi ste tudi v mnenju vlade napisali, da ste pričakovali malo boljšo analizo. No, jaz sem vam zdaj dala poslansko vprašanje, da to analizo naredite. Ker danes smo slišali oziroma češ, da, tu v vašem mnenju notri piše, da je ZZZS pravi, da se enormno povečujejo torej te kratkotrajne bolniške, te tridnevne, da se ta pravica zdaj, ne vem, vedno bolj uveljavlja, po drugi strani poslušamo zdravnike, da tu ni bilo ne vem koliko tega, potem vi pravite, da je tukaj šlo za, za, da je bilo 4,2 milijona evrov porabljenih sredstev, tam smo slišali 1,19 milijonov, mislim, jaz več ne vem. Tako, da jaz lepo prosim, torej pisno poslansko vprašanje imate, da nam to predložite. Lahko pride tudi v času po prvem potem sprejetju recimo, ko bomo na odboru, pa se lahko potem tam tudi kaj drugega še izjasni. Tako, da jaz predlagam še enkrat, da se v prvem branju ta zakon sprejme s tistim, kar sem povedala že v stališču, zdaj in pa tudi kolega Černač, da je možnost oziroma da se zavežemo tudi k amandmajem glede pač stroškov teh treh dni dopusta in pa seveda nadzora, ki je potem, mora biti pač po Zakonu o delovnih razmerjih in tako naprej. Najlepša hvala.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 Če želite razpravljati tudi predstavnica predlagatelja gospa Jelka Godec ter predstavnik vlade, prosim, da se prijavita s pritiskom tipke za vklop mikrofona. **57. TRAK (VI) 13.55** (nadaljevanje) V tem primeru dobita besedo kot zadnja, in sicer najprej predstavnik Vlade in nato predstavnica predlagatelja. Prosim za prijavo.

to, kar je gospa Jelka Godec govorila. To kar je govoril gospod Černač v to se ne bom niti spotikal. Zaradi tega ker je bil all over the place. O zdravstvu je govoril bore malo, pa še tisto kar je govoril o zdravstvu je bilo narobe. Brez zveze je polemizirati s tem. Torej, če prav razumem, v SDS kot predlagatelji pravite, da ste pripravljeni ta zakon amandmirati na točki, kjer se iz javnih sredstev, se pravi ali iz državnega proračuna ali iz javne zdravstvene blagajne financira nadomestilo za bolniško odsotnost, se pravi iz javnih virov zasebnim delodajalcem, kar sem sam problematiziral v stališču Poslanske skupine Levica iz očitnega razloga, da je to zelo zelo rentabilen sektor, ki je zgolj v zadnjem letu zabeležil 5,7 milijarde evrov čistega dobička. Drži? Sem vas prav razumel? Ker če, recimo, polemika na vsebinski ravni, ker če gre zgolj za to, da se črta proračunska refundacija javne zdravstvene blagajne, kar se mene tiče to vsebinsko ni dovolj dobro. To je pač obligacija iz naslova delavskih pravic, ki jo morajo nositi delodajalci, pika, konec, ne glede na to kako mi uredimo postopke uveljavljanja bolniških nadomestil preko obiska družinskega zdravnika in tako naprej. Kar me pripelje do postopkovne ravni problema s tem, če bi šli naprej z zakonom. Ga imamo v prvi obravnavi, gre v drugo obravnavo, potem še tretjo, amandmiramo in kar naenkrat nimamo več zaključka z glasovanjem ta teden ali pa mogoče začetek naslednjega tedna, ampak se nam ta procedura bistveno bolj potegne. Zakaj je to problem? Ker sočasno poteka eden izmed prednostnih in dolgo pričakovanih projektov te vlade in koalicije tudi, no, saj sodelujemo pri tem procesu, ki je interventni zakon za zdravstvo. Ta intereventni zakon za zdravstvo namerava prednostno poskrbeti za primarno zdravstveno oskrbo ljudi, ki nimajo dostopa do osebnega zdravnika, pa skrajševati čakalne dobe. Zato da to lahko stori je kot interventni zakon, precej širok, mora posegati v različne zakonodajne korpuse. korpuse. In se vračam nazaj na postopek. Če imamo mi ta zakon v proceduri, pa se ta procedura še malo zavleče, ne moremo iti naprej z našim interventnim zakonom. In na koncu bomo sredi jeseni, začetek zime sprejemali interventni zakon, ki je bil napovedan, da bo to prvo veliko dejanje aktualne vlade. Pa če slučajno redni postopki ne bi zadoščali, lahko sedajle spremljamo kako izgledajo izredna sredstva v takih slučajih za potrebe zavlačevanja, del njih smo konec koncev tudi v Levici koristili v prejšnjem mandatu, ko smo trokirali škodljive ukrepe Janševe vlade. Pač vložili zahtevo za razpis posvetovalnega referenduma. Zakonska materija zablokirana v parlamentarni proceduri še za nasleden mesec dni, preden se obravnava osnovnega zakona sploh lahko nadaljuje. Potem šele pridemo do potencialne obravnave interventnega zakona. mislim, da so to zelo dobri razlogi zakaj moramo mi ta zakon danes zavrniti, čeprav vsebinsko s tisto prvo rešitvijo torej 3 dni bolniške odsotnosti brez da rabiš potrdilo od zdravnika simpatiziram. In če ste šli brati mnenje vlade in sem šel še enkrat originalen predlog SDS sedaj prebrati, tudi stališče vlade, osnovi vsebinsko tudi vlada oziroma ministrstvo za zdravje simpatizira s tem, tako da bom zaključil svojo razpravo z apelom gospodu sekretarju o razmisleku o vključitvi samo tega prvega dela 3 dni odsotnosti brez javnega financiranja delodajalcev in to, bodisi v interventno zakonodajo, bodisi kot eno izmed sicer manjših zakonodajnih posegov v zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju potem ko postopek sprejema interventnega zakona izpeljemo naprej. Kar se mene sicer tiče bi tovrstne ukrep, kot je teh 3 dni bolniške odsotnosti lahko šele v koraku in v kompletu

bolniško za prekarce, enoosebne, s.p.-je in tako naprej, ki nimajo formalnega delodajalca in jim samo zdravstvena blagajna pomaga, ker je pri njih zelo izrazit problem dolgotrajne bolniške odsotnosti in tako.

Ja, spoštovana podpredsednica. Spoštovani poslanci. To je bila učna ura o nekih detajlih zdravstva iz katere sem se pa kar precej naučil, pa mislim, da smo se vsi naučili. Zdaj, da se ne ponavljam to, kar je rekel gospod Kordiš, vlada v svojem mnenju ne nasprotuje ideji po vsebini. Je pa problem sistemske umestitve tega. Kot veste, vlada pripravlja nujni interventni zakon v zdravstvu, ki ga bomo vsak čas videli. In v tem zakonu se bomo lahko tudi tej problematiki posvetili. Jaz sem tukaj na hitro delal ene računice sam zase in če bi bilo 60 tisoč ljudi zaposlenih, ki bi izkoristili to, tridnevno bolniško, je to nekje ocena 15 milijonov evrov. Po moje, mogoče imate vi druge številke. Zdaj, kot rečeno, to se lahko prenese v naslednji interventni zakon na katerem se dela in z moje strani si bom prizadeval, da se poskuša to dati v ta novi paket. Mogoče bo s tem kakšen mesec, dva zamude, ampak rešen bo en problem, ki ga jaz vidim, ki pa danes ni bil eksplicitno načet in to je, če imamo res v Sloveniji 150 tisoč ljudi, ki so brez osebnega zdravnika je od tega vsaj polovica delavcev. In kako boš dobil bolniško, če nimaš osebnega zdravnika. To mislim, da je zelo težko. Poleg tega pa tudi eno stvar mogoče nismo povedali, da če hočeš dobiti bolniško, moraš imeti v bistvu dva obiska ali pa dve intervenciji pri zdravniku. Takrat, ko odpre bolniško, pa takrat ko zapre. Tako, da s tem, da se za tri dni bolniške ni treba iti skozi to proceduro, je načeloma v redu. Jaz sem, ko sem delal jaz na Dunaju, tudi do tri dni na mednarodni agenciji za atomsko energijo, do tri dni si lahko vzel bolniško in moram reči se to ni izkoriščalo. No, tako da jaz upam, da bomo o tem še govorili in sicer v novem interventnem zakonu in takrat upam, da boste predlagatelji te vaše novele to zadevo podprli. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Besedo ima kolegica Iva Dimic. Izvolite. **IVA DIMIC (PS NSi):** Hvala lepa. Mislim, da je prav, da povemo, da nenazadnje nisem slišala nekega nasprotovanja tudi državnega sekretarja. To da je rekel, poslanci se boste odločili se mi zdi zelo zgovorno. Včasih smo rekli, kadar je državni sekretar temu rekel, se pravi, da ne nasprotuje in zdaj čakati to zadevo, ki dejansko je pred nami na jesenski čas, na interventni čas, na interventni zakon se mi zdi, da ni potrebno, da lahko to uredimo že danes, tukaj. Glejte, so prehladi, so bolezni in ne vem zakaj bi mogli dodatno obremenjevati primarne zdravnike s tem, da za dan, dva ali tri kolikor potrebuješ mogoče da odležiš, da da pade temperatura, da obiščeš zdravstveni dom in s tem seveda še dodatno obremeniš vse tiste, ki vstopajo v sam zdravstveni dom. Zato se mi zdi, da je predlog, ki je bil podan tudi s strani predlagateljice, Jelke Godec je korekten, da se pripravijo amandmaji in da se zadeve uredijo. Predvsem v luči, da si tega želijo primarni zdravniki. **59. TRAK: (NB) tiste kateri s tem zakonom ali pa kateri ta zakon naslavlja. Naslavlja zdravnike in seveda na področju, da jim ni potrebno odpirati eno, dvo, tridnevne bolniške in prav je, da je to za njih velika velika birokratska razbremenitev. In kdo ne želi pomagati primarnemu zdravstvu. Vsi, in ga moramo gledati kot nekaj posebnega in paziti na njega zato, ker nam v tem sistemu primanjkuje zdravnikov, ki dejansko so tudi že tudi zaradi Covida in vse preobremenjenosti izgoreli. In če je to ena taka, malenkost, ki je poznana, ki je utečena, zato ni treba ne vem kakšnih študij delati, primerno mislim, da je prav, da se na tej točki zakon podpre kot primeren in seveda, da se ga zamandmira v delu kdo krije stroški in da zakon naprej živi in se izvaja in pomaga vsem, ki to zadevo potrebujejo, tako zdravniki kot pa tudi ljudje, bolniki, ki potrebuje mogoče dan, dva bolniškega staleža. Hvala.

da ne govorimo o strošku za javno blagajno, in da ne bo stroškov za javno blagajno, če se ta zakon amandmira in dajte prosim to ekceptirati, poslušajte kaj vam govorimo. Naslednja stvar, ki pa je, me je pa razočaral kolega Kordiš, ki napeljuje na nekaj kar v bistvu nisem sploh imela v mislih. To je zavlačevanje procedure za sprejem interventnega Zakona o zdravstvu. To je, bom rekla, kolega Kordiš, bom rekla, polaganje nekih stvari meni kot predlagateljici, kar ne drži. Sam dobro veš, da lahko proceduro za s prejem tega zakona, če gre v drugo branje, speljemo en, Če jutri ta zakon v prvem branju sprejet, je lahko naslednji teden sprejet tudi na odboru in je lahko naslednji teden tudi izredna seja. Saj delate samo po izrednih sejah. Tako da, zavlačevanje, češ da gre za zavlačevanje, ker bo interventni zakon v Državnem zboru, je žalitev za mene kot za predlagateljico. Tako, da prosim, da če ste pripravljeni, podprite, drugače pa ne iščite izgovorov iz petnih žil, da zadeve ne bi podprl. Če se strinjate s tem, da gre zakon skozi v tej mater…, oziroma v tem smislu, da se potem amandmira, potem to sprejmite. Če pa ne, potem pa rečite, poglejte, ne bomo sprejeli tega, konec je, nehajte in basta. Drugače je pa lahko zakon, kolega Kordiš, speljan en, dva, tri, in lahko gre interventni zakon, lahko pride jutri, se začne tudi naslednji teden, če mislite, da je to tako pomembno. Kar sem pa slušala danes, pa se predvideva oziroma slišim ideje, da bi se v interventnem zakonu te tri dni bolniške krilo najmanj iz ZZZS, ker se že govori o finančnih posledicah, ne tam s tiste strani, ampak druge. Hvala lepa. Tako da, pravim jaz še enkrat, stojim na stališču, ki sem ga povedala na začetku kot predlagateljica in tudi v razpravi in še enkrat, torej pripravljeni smo zamandmirati, pripravljeni smo se tudi na ta postopek, ki češ, da ga zavlačujemo, ampak pripravljeni smo to sprejeti čim prej,

česarkoli podtikal, ne želim na tak način razpravljati in voditi svojih parlamentarnih nastopov. Zgolj opozoril sem na možnost, da v primeru kolikor je ta zakon sprejet, na široko odpremo vrata, da SDS kot predlagatelj zasuka postopke na način, ne da je zakon čim prej sprejet, ampak da se zakona čim dlje ne sprejme zato, da se postopkovno zablokira sprejem interventnega zakona in trenutno velika večina ljudi v tej državi nima enega samega dobrega razloga, zakaj bi desni tribuni Državnega zbora verjela. Še manj imamo razlogov poslanci koalicije, glede na to, da smo včeraj spremljali tiskovno konferenco gospoda Grimsa za postopek razpisa referenduma na račun zakona o Vladi, česar ni še nihče naredil, ker je pač vsebinsko čista bedarija.

Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila skupina poslank in poslancev, s prvopodpisano Jelko Godec. V zvezi s tem predlogom zakona, je skupina poslank in poslancev, s prvopodpisanim Danijelom Krivcem zahtevala, da Državni zbor opravi splošno razpravo. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku predlagatelja mag. Dejanu Kalohu, hkrati pa vljudno prosim, da smo v dvorani čim bolj tiho, da se vzdržuje red, da tudi predlagatelj ima mir, ko razpravlja in predstavlja stališče. Izvolite. **MAG. DEJAN KALOH (PS SDS):** Spoštovana podpredsednica, hvala lepa za dano besedo. Ja, res je, danes po rednem postopku obravnavamo predlog zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge. In sem seveda prepričan, da bo današnja razprava plodna, argumentirana, predvsem pa koristna. Zdaj, uvodoma naj poudarim, da se verjetno vsi brez izjeme strinjamo, da je zloraba prepovedanih drog veliko družbeno zlo. Vsi poznamo kakšno žalostno zgodbo iz lokalnih okolij, ko je zloraba drog vodila do osebnostne degradacije, včasih celo do izgube življenja. Prav tako pa je seveda žalostno dejstvo, da je že dalj časa v slovenski javnosti se odpira vprašanje glede prisotnosti prepovedanih drog domnevno tudi med slovenskimi politiki. O prisotnosti kokaina med politiki je že pred leti pisal eden bolje obveščenih slovenskih novinarjev in družabni kronist Nedeljskega dnevnika Aleksander Lucu. Za Tednik na TV Slovenija je celo dejal, da je vse prepleteno z gejevsko kokainsko prepredenostjo. Zdaj, poudarek iz moje optike kot predlagatelja je seveda na izvajanju Lucuja na tej kokainski problematiki. Spomnimo tudi na to, da Ljubljana sodi med evropska mesta z največ kokaina v odpadnih vodah, seveda v Ljubljani, in če samo promil od tega odpade na slovensko politiko, glejte, smo lahko vsi zelo zaskrbljeni. Seveda, zdaj pa se na tem mestu vprašajmo odgovornosti nas, funkcionarjev, pri izvajanju svojih funkcij. Naj spomnimo tudi na odgovornost funkcionarjev do državljank in državljanov, ki si nedvomno zaslužijo informacije o tem, ali so funkcionarji pri svojem delu napram zlorabam prepovedanih drog povsem neoporečni, da ne rečem v žargonu čisti. Gre še za en pomemben kamen v mozaiku preventivnega delovanja na področju prepovedanih drog ter posledično z njihovim prometom ter koruptivnimi dejanji. Tudi vprašanja se odpirajo, zlasti če določeni politiki imajo kake linke do ponudnikov oziroma da rečem dilerjev teh prepovedanih drog. Kdo bi bil testiran? Testirani bi bili torej vsi poslanci državnega zbora, vsi med nami torej, predsednik republike, predsednik vlade, ministri in pa seveda vsi državni sekretarji, katerih pričakovano ravnanje seveda je, da svoje naloge opravljajo vestno, nepristransko in kakovostno. Predpisan vzorec v tem predlogu, zakonskem, bi bil vzorec las, urina ali pa krvi, krvi, za izvedbo postopka testiranja bi bil zadolžen Inštitut za sodno medicino v Ljubljani, se pravi del Univerze v Ljubljani oziroma same medicinske fakultete. Kako bi to v praksi zgledalo? Vsak funkcionar bi se moral enkrat v koledarskem letu svojega mandata udeležiti testiranja na prisotnost prepovedanih drog v organizmu. Testiranje funkcionarjev na prisotnost drog bi se izvajalo v osmih intervalih v koledarskem letu. Zdaj, pa da ne bi kdo rekel, da se vnaprej izbira kakšne tarče, je tu mislim da ustrezna zakonodajna rešitev. Se pravi, pardon, da zakon predvideva nabor funkcionarjev, ki bi jih določili z žrebom. Testiranje se nato izvede v roku 48 ur od opravljenega žreba, predstojnik organa za vsak interval testiranja določi število funkcionarjev svojega organa, po določitvi števila funkcionarjev v vsakem posamičnem organu pa se v nadaljevanju za naključni / nerazumljivo/ funkcionarjev za vsak interval testiranja, kot rečeno, opravi žreb. Zdaj, kaj bi se zgodilo, če bi funkcionar tako testiranje zavrnil ali pa da sploh ne bi pristopil k testiranju, da rečem, da bi se malo norega naredil na tisti dan. Seveda, štelo bi se, da je ta test pozitiven. V primeru pozitivnega testa pa zakon predvideva denarne kazni in pa seveda ta dotični funkcionar bi verjetno tudi imel kakšno vsaj moralno čisto upravičeno škodo. V primeru pozitivnega toksikološkega izvida, poročila, bo moral funkcionar povrniti skupne stroške strokovne pregleda in odvzema vzorca, analize in izdelave toksikološkega poročila. Zdaj, predlagani zakon na državni ravni nekje ocenjujemo 50 tisoč evrov tega stroška,

in preglednosti delovanja javnih funkcionarjev ter odgovornosti do državljank in državljanov je sprejetje takšnega zakona več kot nujno. Ne glede na to, da ta zakon prihaja iz opozicijskih vrst, pričakujem, da bo tudi med koalicijskimi strankami danes dobil podporo. Hvala za vašo pozornost. Hvala. Za uvodno predstavitev mnenja dajem besedo predstavnici Vlade, gospe Bredi Božnik, državni sekretarki Ministrstva za zdravje. **BREDA Hvala lepa za besedo, gospa podpredsednica Državnega zbora. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Vlada Republike Slovenije je od Državnega zbora v mnenje prejela Predlog zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge, ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Jelko Godec. S predlogom zakona se določa obveznost testiranja funkcionarjev na prisotnost prepovedanih drog v organizmu, organizacija in postopek testiranja ter objava poročila o ugotovitvah testiranja. Vlada se načeloma strinja s predlagateljem, da je posedovanje prepovedanih drog kot tudi katerokoli drugo kršenje zakonodaje v neskladju z moralnimi in etičnimi zavezami, ki jih sprejme z nastopom funkcije funkcionar, vendar pa iz v nadaljevanju pojasnjenih razlogov predloga zakona ne podpira. Primeri pravne prakse v tujini, razen primera Avstralije, ki so v predlogu zakona navedeni, niso ustrezni, saj se nanašajo le na splošno ureditev področja prepovedanih drog. Avstralija je edina država, ki zakonsko določa uvedbo testiranja funkcionarjev, vendar iz obrazložitve predloga zakona ni mogoče sklepati, kako je v njihovem primeru urejeno varovanje zasebnosti in druga vprašanja, ki se odpirajo v zvezi s predlogom zakona. Čeprav gre pri funkcionarjih za javne osebe, ki lahko pričakujejo manj zasebnosti kot druge osebe, ki ne opravljajo najvišjih funkcij v državi, Vlada ocenjuje, da gre z določitvijo obveznega testiranja funkcionarjev za velik poseg v nedotakljivost človekove telesne in duševne celovitosti, zasebnosti ter osebnostnih pravic. Gre za posege v človekove pravice, ki pa morajo biti v zakonu določene na ustavno skladen način. Vlada se, kot že rečeno, strinja s predlagateljem, da je posedovanje prepovedanih drog kot tudi katerokoli drugo kršenje zakonodaje v neskladju z moralnimi in etičnimi zavezami, ki jih sprejme z nastopom funkcije funkcionar, vendar se nikakor ne moremo strinjati z obrazložitvijo predlagatelja, da se s predlaganim zakonom zagotavlja preglednost delovanja funkcionarjev in preventivno delovanje na področju prepovedanih drog kot tudi, da bo predlog zakona prispeval k zmanjšanju rabe prepovedanih drog. Predlog zakona je pomanjkljiv tudi pri določenih rešitvah. Iz predlaganega besedila izhaja, da je za izvedbo postopka testiranja pooblaščen Inštitut za sodno medicino, ni pa jasno, kaj je mišljeno pod strokovnim pregledom, ki ga poleg odvzema vzorca in analize ta izvaja. Hkrati ni določeno, kaj se zgodi v primeru, če gre za lažen rezultat, in kdaj se mora ponovno testirati funkcionar, ki je testiranje zavrnil. Predlog zakona ne določa nalog komisije za testiranje funkcionarjev, vprašljiva pa je tudi njena sestava, saj ni pojasnjeno, zakaj so med člani komisije tudi novinarji. Sporna je tudi javna objava rezultatov testiranja na spletnih straneh Inštituta za sodno medicino in drugih spletnih straneh, namen in učinki takšne objave namreč niso ustrezno pojasnjeni. Poudarjamo, da so zgoraj opisana in tudi druga vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi s testiranjem na prisotnost drog v organizmu posameznika, izjemno večplastna in zelo občutljiva, posegajo pa na področje prava, medicine in etike.

Hvala lepa. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Kot prvi ima besedo poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, izvolite, kolegica Alenka Helbl. Hvala za besedo. Z današnjo obravnavo Predloga zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge se predlaga oziroma določa zakonska obveznost testiranja funkcionarjev na prisotnost prepovedanih drog v organizmu, sama organizacija in postopek izvedbe testiranja ter objav poročila o ugotovitvah testiranja. V Slovenski demokratski stranki smo namreč mnenja, da je sprejetje obravnavanega zakona v javnem interesu, zato smo se odločili, da kljub že dvakratni zavrnitvi istega Predloga zakona, ki smo ga v naši Poslanski skupini vložili leta 2011 in 2017, tokrat ponovno poskusimo. Podobna testiranja na droge in druge prepovedane substance namreč izvajajo tudi nekatera slovenska podjetja za svoje zaposlene, zato ne vidimo ovir, da se slednje izvaja tako v parlamentu, kakor tudi na ministrstvih za vse tiste funkcionarje, ki navsezadnje opravljajo najvišje funkcije v državi. Politični funkcionarji moramo biti vzgled našim državljankam in državljanom. Glede na pomembnost odločitev, ki jih sprejemamo in posledično njihovega vpliva na usodo naših državljanov, pa predvsem prištevni in prisebni pri svojem odločanju. S sprejetjem predlaganega zakona bi tako zagotovili zakonsko podlago za preventivni nadzor funkcionarjev na odpornost proti prepovedanim drogam, pri čemer se predlog za obvezno testiranje nanaša na poslance Državnega zbora, predsednika Republike, predsednika Vlade, ministre in državne sekretarje. Torej predlaga se obvezno testiranje za vse tiste funkcionarje, ki imajo mandat, da pri sprejemanju odločitev odločajo o usodi državljanov. Ob vložitvi zakona smo v Slovenski demokratski stranki slišali očitke, da gre pri zakonu za kršenje zasebnosti. Slednje navsezadnje izhaja tudi iz predloženega mnenja Vlade, ki zakona žal ne podpira. Pa vendar, pravica do zasebnosti posameznika ni absolutna pravica. Omejena je z varstvom pravic in koristi drugih ter z vedenjem posameznika v javnosti. Nesporno dejstvo je tudi, da z nastopom politične funkcije postane posameznik izpostavljen zanimanju širše javnosti, kar ima za posledico oženje kroga njegove zasebnosti. In navsezadnje iz več odločb Ustavnega sodišča izhaja, da imamo funkcionarji bistveno manjšo pravico do zasebnosti, kot preostali državljani. zakon danes ni vložen zaradi funkcionarjev, temveč zaradi javnosti, ki ima pravico izvedeti, ali najvišji nosilci državne oblasti pri sprejemanju odločitev, ki vplivajo na usodo državljanov, delujejo pod vplivom prepovedanih drog. Dejstvo namreč je, da uživalec drog postane zasvojen in s tem nesposoben kritičnega razmišljanja in adekvatnih odločitev. Droga postane njegov primarni interes, vsa druga vprašanja pa so zanj drugotnega pomena. Uživalec drog zanemarja ne le sebe in svojo družino, ampak vse, za kar je odgovoren, tudi celotno državo, če oziroma, ko v danem trenutku v njenem imenu ali za njen račun sprejema pomembne odločitve. Spoštovani, v medijih in javnosti smo večkrat zasledili objavljene, zaskrbljujoče informacije, ki nakazujejo na uporabo prepovedanih drog tudi med slovenskimi politiki. Še nedolgo nazaj se je v javnosti pojavil celo video posnetek, na katerem sedanji minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti priznava, da občasno kadi marihuano, ki je v Sloveniji ilegalna oziroma prepovedana. S potrditvijo predlaganega zakona bi zato javnost razbremenili špekulacij oziroma manipulacij, če oziroma ali njihovi predstavniki dejansko uživajo prepovedane droge. Tisti funkcionarji, ki ničesar ne skrivamo, predlagano obvezno testiranje podpiramo oziroma nam potrditev predlaganega zakona ne predstavlja nobenih težav. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke zato menimo, da obravnavan zakon zagotovo ureja eno od pomembnih področij, ki lahko bistveno omejuje politične **63. TRAK: (VP) 14.25** (nadaljevanje) funkcionarje pri sprejemanju njihovih odločitev, in zato bomo predlog zakona tudi podprli. Hvala.

Spoštovane kolegice in kolegi, državna sekretarka. Namen današnjega zakona je urediti obveznost testiranja za funkcionarke in funkcionarje na prisotnost prepovedanih drog v organizmu, v organizacijo postopek testiranja in objavo poročila o ugotovitvah tega testiranja. Med funkcionarje se štejejo poslanci Državnega zbora, predsednik republike, predsednik vlade, ministri in državni sekretarji. Danes torej tehtamo na eni strani med svobodo, zasebnostjo posameznika in na drugi strani med interesom javnosti. Za izvedbo testiranja z odvzemom vzorca je v zakonu predviden Inštitut za sodno medicino medicinske fakultete. Odvzame se lahko vzorec lasu, urina oziroma krvi. Ostanki analiziranih vzorcev se hranijo dve leti v zaprtem, zaklenjenem primernem prostoru, do katerega imajo dostop le pooblaščene osebe, ki jih pooblasti predstojnik Inštituta za sodno medicino. Zakon predvideva, da se mora vsak funkcionar enkrat v koledarskem letu svojega mandata udeležiti testiranja na prisotnost prepovedanih drog v organizmu. Predstojniki Inštituta za sodno medicino za vsak interval testiranja določi skupno število funkcionarjev vseh organov. Za naključni izbor funkcionarjev iz vsakega organa se opravi žreb na podlagi pravilnika, ki ga s prejme predstojnik organa. žrebom se določijo lokacija, datum, ura in način odvzema vzorca za testiranje. Datum in ura ne smeta biti oddaljena več kot 48 ur od opravljenega žreba. Pri vsakem strokovnem pregledu in odvzemu vzorca je prisotna tudi komisija za testiranje funkcionarjev na prepovedane droge, ki jo sestavljajo štirje člani: predstavnik Inštituta za sodno medicino, predstavnik organa, kjer opravlja funkcionar svojo funkcijo, predstavnik Društva novinarjev Slovenije in predstavnik Združenja novinarjev in publicistov. Veliko je bilo pozivov s strani civilne družbe in medijev in tudi posameznikov, da bi morali biti funkcionarji zgled tudi glede odnosa do prepovedanih substanc. Če se izvaja kontrola na prepovedane substance pri učiteljih, šoferjih, prevoznikih, delavcih, je prav, da se izvaja nadzor tudi pri funkcionarjih. In prav je, da imamo možnost ovreči vsa namigovanja in podtikanja, katerim smo bili v preteklosti priča, da funkcionarji uživajo prepovedane droge. Predlog zakona je še eden v nizu tistih, s katerimi bi omejili škodljivo delovanje določenih substanc, v tem primeru torej prepovedanih drog.

Spoštovana podpredsednica, spoštovane kolegice, kolegi. Predlog zakona, ki ga obravnavamo danes, predstavlja klasičen manever Slovenske demokratske stranke vsakič, ko zasede mesto v opoziciji. Sprašujem se, zakaj tega ne delate, ko ste v koaliciji. V taki situaciji praviloma posežejo po tožbi, da njihovi politični nasprotniki uporabljajo droge, nato pa sodeč po tej pavšalni obtožbi zahtevajo obvezno testiranje funkcionarjev na prepovedane snovi ter javno objavo rezultatov tovrstnega testiranja. Tak zakonski predlog so večkrat vložili iz opozicije, medtem ko ga v času, ko sodelujejo v vladi, nikoli ne uvrstijo v svoj zakonodajni program. Pri tem jih ne moti, da ne zmorejo navesti niti enega primera države, ki bi izvajala take postopke. Prav tako jih prav ni nič sram, če v vmesnem času njihovi dolgoletni funkcionarji padejo na alkotestih. Vem, vsak okoliš Slovenije je vinorodni okoliš, tudi naš v Prekmurju. Z vožnjo pod vplivom alkohola pa poleg slabega vzgleda ogrožajo vse prometne udeležence, vse to je(?) pa predlagateljem povsem nepomembno. Ko se izkaže, da bi morda tudi sami kdaj padli na testih, ki jih zahtevajo za druge, le še okrepijo nasprotne, obtožbe nasprotnikov kot v učbeniški lekciji iz političnega zavajanja. Če se le za trenutek ustavimo pri vsebini takega populističnega predloga, predlagatelji naj predlagajo testiranja ali funkcionarji svoje delo opravljajo pod vplivom mamil, kot je povsem normalno za zaposlene. Namesto tega predlagajo testiranja vzorca las, ki pokaže zgodovino raznih snovi, ki jih je posameznik v življenju zaužil. Zakaj nasprotujemo? Mnoge te, tako imenovane prepovedane snovi, se namreč uporabljajo tudi v medicini in pod strogim zdravniškim nadzorom, zato bi laična javnost lahko hitro obtožila posameznika odvisnosti od heroina, ker je prestal operacijo v popolno narkozi ali pa zlorabe pomirjeval, ki mu je predpisal zdravnik. Zgolj na podlagi zgodovine sledov snovi organizmov ni mogoče ugotoviti, ali posameznik uporablja psihoaktivne snovi, še posebej pa ne, ali pod njihovim vplivom opravlja svoje delo. Zato bi se nepremišljena uveljavitev tega zakona predloga lahko hitro sprevrgel(?) v lov na čarovnice, medtem pa bi določeni funkcionarji še naprej vozili vinjeni. Spoštovani, seveda imamo volivke in volivci pravico postavljati vprašanja izvoljenim predstavnikom glede svojih navad, pa tudi pravico do jasnega odgovora glede morebitne rabe ali zlorabe nedovoljenih psihoaktivnih snovi. Politiku, ki meni, da svojim volivcem dolguje toksološki toksološki izvid, tega ne preprečuje prav noben predpis. Vendar predlagatelji ne premorejo toliko verodostojnosti, da bi sami opravili tovrstno testiranje in seznanili javnost z njihovimi rezultati. Njihovo verodostojnost bi izboljšali tudi, če bi k testiranju povabili in pristopili skupaj s političnimi nasprotniki, ki jim očitajo zlorabe drog. Toda, kaj takega očitno ni nikoli bil namen. Torej obstaja le blatenje, obtoževanje in zbiranje političnih nasprotnikov. Zato v Poslanski skupini Socialnih demokratov ne bomo podprli predloga sklepa, da je zakonsko besedilo primerno za nadaljnjo obravnavo. Hvala. **PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT:** Hvala lepa tudi vam. Besedo ima Poslanska skupina Levica. Izvolite, kolega Miha Kordiš. Predsedujoča, hvala za besedo. Danes ni prvič, da obravnavamo neko pobudo iz desne tribune Državnega zbora, da je potrebno politične funkcionarje testirati na droge. Ampak zanimivo, ta pobuda se pojavi vedno, ko je SDS v opoziciji. Nazadnje, če se ne motim, se je pojavila takrat, ko je v javnosti udarila afera Snegec, podmladka stranke SDS, ki je na veliko, ujet na kamero, konzumiral kokain. Seveda, da preusmeri pozornost, kako se je SDS odzvala na to afero Snegec svojega podmladka, tako, da je priletela v državnozborsko proceduro z svojo pobudo zakona testiranja funkcionarjev na droge, z zelo jasno premiso, češ, seveda, sedaj bo parlamentarna večina temu nasprotovala, ker je zakon popolnoma neumen in jih bomo lahko zmerjali z moralnim hazardom, češ, oni zlorabljajo droge, zato so glasovali proti in ker zlorabljajo droge, ker so glasovali proti, niso v stanju, da bi vodili državo. Potem sta se zgodili zadnji dve leti, z tretjo vlado Janeza Janše. Kaj kmalu po nastopu te tretje Vlade, smo dobili afero Breznik, to je aktualni poslanec stranke SDS, nekdanji poslanec stranke SDS, vmes je bil pa državni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve. Saj veste, to je tisto ministrstvo, ki je zadolženo za policijo. Ampak, kaj kmalu po nastopu Vlade, je moral iz svojega mesta sekretarja na Ministrstvu za notranje zadeve odstopiti, ker ga je policija ujela, ko je vozil pod vplivom alkohola. Pa niti to ni bilo jedro problema. Policija ga je na vožnji pod vplivom alkohola ujela, ko se je vračal iz sestanka z osumljenimi »narkotrafikanti«, Izeta Rastoderja, pri katerem redno najdevajo pošiljke kokaina in je bil takrat, zdaj ne vem, kje postopki se nahajajo, v postopkih policijske preiskave. Zdaj, gospod Breznik iz SDS je dejal, da se je šel tja pogovarjat za donacijo čebule in banan za svoj Lenart ali nekaj takega. No, vsi ostali, ki smo to afero lahko spremljali, pa še danes živimo v prepričanju in sklepamo, da se je šel državni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve k osumljenim »narkotrafikantom« dogovarjat za **65. TRAK (VI) 14.35** (nadaljevanje) nespodobno menjavo. Mi bomo vplivali na policijske postopke prot vam, vi pa nam boste odmerili odstotek provizij od kokainskega prometa. To je čista špekulacija. Ampak glede na zgodovino delovanja stranke SDS iz opozicije in na oblasti mislim, da je v tej špekulaciji prenekatero zrno resnice, še posebej če vemo, da ta isti Ized Rastoder financira strankarsko trobilo SDS Novo24. Kar naenkrat ta špekulacija in hipoteza ni tako zelo špekulativna in tako zelo hipotetična. v Levici bomo glasovali proti temu zakonu, ker predstavlja problem v politiki na raven domnevnega moralnega hazarda posameznikov, ne pa na raven dejansko problematičnih politik, ki ljudem škodujejo. Konec koncev je največja zamera državljank in državljanov do tretje vlade Janeza Janše, ki smo jo trpeli zadnje dve leti. Ne to, da so bili, gospe in gospodje funkcionarji na drogah, ampak da so terorizirali celotno državo in si uzurpirali oblast. V politiki je bistveno manjši, kar se tiče posledic za državljanke in državljane, problem zlorabe drog, veliko veliko večji problem pa je zlorabe oblasti tistih, ki se drogirajo na pozicijah družbene moči

Hvala za besedo, spoštovana podpredsednica. Predstavnic vlade, poslanke in poslanci! Poslanska skupina SDS je Državnemu zboru ponovno predložila zakona, ki je ob vložitvi pritegnil veliko pozornost, saj gre v bistvu za zelo populističen predlog, na podlagi katerega bi uredili obveznost testiranja za določene javne funkcionarke in funkcionarje na prisotnost prepovedanih drog v organizmu ter organizacijo postopek testiranja in objavo poročila o ugotovitvah testiranja. Ne gre za prvi tovrstni predlog. V SDS so isti predlog zakona pred tem vložili že dvakrat. Državni zbor pa je oba predloga zavrnil, in sicer v letih 2011 in 2017. Zanimivo pa je dejstvo, da SDS predloga takšnega zakona nikoli ne vlaga takrat ko je stranka parlamentarne večine, temveč zgolj takrat, ko je v opoziciji. Ugotovimo torej lahko, da je tak predlog zgolj poskus populistične manipulacije z namenom, da ga Državni zbor zavrne, s tem pa njihovim propagandistom pusti odprta vrata za manipulacije. Če bi mislili resno bi ga v zadnjih dveh letih kot stranka vladne večine namreč zlahka spravili skozi parlamentarno proceduro. In če bi res mislili resno bi lahko, recimo, njihovi poslanci poleg podpisov pod zakon predložili še potrdila o toksikoloških izvidih opravljenih na naključen dan, ki jih tako radi zahtevajo od drugih. Kot sem že omenila je bil istovrstni SDS-ov predlog zakona v preteklosti že dvakrat zavrnjen. Zakaj? Ker je bilo, tako kot sedaj, vložen za preusmerjanje pozornosti z namenom za diskreditacijo političnih nasprotnikov. Spomnimo, leta 2011 je SDS sprožila negativno kampanjo proti takratnemu predsedniku vlade Borutu Pahorju in ministrici za notranje zadeve Katarini Kresal. Pahor je takšne navedbe večkrat zavrnil, Kresalova pa je opravila test na prepovedane droge, katerega rezultat je bil negativen, vendar so dvomi o njeni čistosti, ki jih je spodbujala SDS, kljub vsemu ostali. Njihova poslanska skupina je takrat afero podpihnila prav z vložitvijo enakega predloga zakona, po katerem bi se morali funkcionarji enkrat na leto po naključnem vzorcu obvezno testirati na prepovedane droge, testi rezultatov pa bi bili javno objavljeni. Podobno kampanjo so v SDS sprožili tudi zoper njihovega bivšega člana Andreja Čuša, potem ko je še z enim poslancem izstopil iz stranke in Poslanske skupine SDS. Na plan so potegnili posnetek nekdanjih članov podmladka SDS, ki so na eni od zabav uživali tudi prepovedane droge. Andrej Čuš je takrat večkrat zanikal, da sam na omenjeni zabavi ni užival prepovedne droge in razkril ozadja osebne diskreditacije na podlagi omenjenega posnetka in tudi prostovoljno opravil test na prepovedne droge, (IP) – 14.40** (nadaljevanje) zaustavilo kampanje SDS s predlogom zakona in osebno diskreditacijo. Kot zanimivost velja omeniti, da se nekateri mladci SDS, ki so se znašli na omenjenem posnetku, še naprej pojavljajo na slikah z vidnimi funkcionarji SDS. Potemtakem bi morala SDS najprej pomesti pred svojim pragom in v svojem podmladku izkoreniniti uživanje prepovedanih drog. Zato zagotovo torej ni naključje, da se s predlogom zakona, ki bi uvedel testiranje določenih javnih funkcionarjev in na prepovedane droge, srečujemo tudi v tem mandatu. Seveda v času, ko je SDS v opoziciji. Končno bi verjetno rekla večina volivk in volivcev. Dvakrat več je tistih, ki jih je podprlo sedanjo koalicijo, od tistih, ki so aprila podprli SDS. V Poslanski skupini Svoboda bomo pri sprejemanju svojih odločitev, ki se dotikajo problematike prepovedanih drog, zasledovali cilj, ki ga je republika zastavila v nacionalnem programu Slovenije na področju drog za obdobje 2014–2022, in sicer zmanjšati in omejiti škodo, ki jo za posameznika, družino in družbo predstavlja raba prepovedanih drog. V Poslanski skupini Svoboda ne podpiramo predloga za legalizacijo rekreativne uporabe prepovedanih drog, kamor se uvršča predvsem konoplja oziroma marihuana, saj bi uporabniki na trgu v tem primeru lahko zakonito kupovali drogo in iz nje proizvedene izdelke. Psihoaktivna uporaba konoplje oziroma snovi, ki vsebujejo THC, povzroča odvisnost in druge zdravstvene težave. V zvezi s tem opozarjamo, da ko gre za odvisnost in zasvojenost od drog, so najbolj ranljivi in dovzetni prav otroci in mladi. Zato podpiramo vse ukrepe in napore za preprečevanje uporabe prepovedanih drog med otroki in mladino. Slovenija mora z medsektorskim sodelovanjem in večdisciplinarnim pristopom zagotavljati zadostno podporo in sredstva za preprečevanje uporabe prepovedanih drog v obdobju otroštva ter kasneje odraščanja. Kljub vsemu pa opozarjamo, da moramo pri obravnavi problematike prepovedanih drog ločeno razpravljati o različnih vidikih predelave in uporabe rastline konoplje, predvsem v medicinske namene. Kot že veste, se področje uporabe konoplje v medicinske namene ureja že zadnja dva mandata, a smo obstali pri tem, da smo leta 2017 konopljo premestili iz prve skupine prepovedanih drog v drugo skupino. spremembami uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog pa je bilo omogočeno predpisovanje kanabinoidov v medicinske namene na zdravniški recept. Odtlej ozaveščena in vedno številnejša civilna družba, zdravniki in znanstveniki podpirajo raziskovanje in ustrezno regulacijo konoplje v medicinske namene. Že več kot 40 držav na svetu je doslej legaliziralo medicinsko konopljo. Trenutno je v 19 državah po Evropi uporaba medicinske konoplje zakonita, če je predpisana s strani zdravnika. Za Gibanje Svoboda je ureditev zakonodaje na tem področju zato ena od nalog, ki je bila na našo pobudo vključena tudi v koalicijsko pogodbo aktualne vlade. Kar se predlaganega zakona tiče, smo v Poslanski skupini Svoboda kljub neslavnemu historiatu in manipulativnemu namenu predlagateljev preučili in ugotavljamo, da je tako, kot prejšnje različice, neprimeren. Predlagatelji trdijo, da je sprejem takšnih rešitev potreben zaradi etičnosti, odgovorne politike in preglednosti delovanja javnih funkcionarjev ter s tem povezane odgovornosti do državljank in državljanov. Uvedli bi torej obvezno preverjanje na prisotnost prepovedanih drog, vendar samo za zelo ozek krog javnih funkcionarjev. Funkcionarji po tem zakonu so poslanci državnega zbora, predsednik republike, predsednik vlade, ministri in državni sekretarji. Po našem mnenju je glavna pomanjkljivost zakona tudi v tem, da zakon ne predvideva obveznosti testiranja za vse funkcionarke in funkcionarje, med katerimi so lahko tudi državni svetniki, župani, občinski svetniki, sodniki in še bi lahko naštevali. Do neke mere se nam zdi žaljivo in diskriminatorno do omenjene ozke skupine javnih funkcionarjev, ki so navedeni v tem predlogu zakona, da nimajo pravice do nedotakljivosti človekove telesne in duševne celovitosti, zasebnosti ter osebnostnih pravic, čeprav gre za javne osebe, ki lahko pričakujejo manj zasebnosti kot drugi. Človekove pravice in svoboščine, ki jih določa Ustava, veljajo tudi zanje. Že zato, ker zakon pretirano in diskriminatorno posega v zasebnost teh posameznikov, **67. TRAK: (NB) – 14.45** (Nadaljevanje) ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Hkrati pa ne rešuje celovite problematike uporabe vseh psihoaktivnih snovi, ki lahko vplivajo ali bi lahko vplivale na strokovno, vestno, nepristransko in kakovostno upravljanje nalog javnih funkcionarjev. Enako sporno kot je uživanje drog na delovnem mestu, v vsakem, ne samo na delovnem mestu javnega funkcionarja, je tudi uživanje alkohola in drugih psihoaktivnih snovi, ki niso nujno prepovedane, pa prav tako tako pomembno vplivajo na psihofizične sposobnosti posameznika. Koga so že pred kratkim policisti v okolici Brežic obravnavali kot opitega voznika, ki je imel v litru izdihanega zraka 0.64 miligrama alkohola, zaradi česar so mu odvzeli vozniško dovoljenje. In kaj je nekdanji minister za okolje in prostor iz SDS, Andrej Vizjak, izjavil, da navedbe medijev ne bo potrdil in ne zanikal, saj zadev iz zasebnega življenja ne komentira. Pa smo spet pri dvojnih merilih predlagateljev. Preventivno delovanje na področju prepovedanih drog je po našem mnenju pri nas že ustrezno in celovito urejeno. Kot je že bilo omenjeno, že veljavna zakonodaja delodajalcem omogoča, da z namenom varnosti in zdravja pri delu vsem zaposlenim v primeru ogroženosti tudi zaradi vpliva prepovedanih substanc, tako alkohola kot drog, ukrepa kadar obstaja sum na bolezni odvisnosti, ki lahko vplivajo na delovno zmožnost delavca, lahko delava pošlje na usmerjen, preventivni zdravstveni pregled. Za urejanje pravic funkcionarjev v času trajanja mandata, se smiselno uporabljajo predpisi, ki veljajo za osebe v delovnem razmerju, če s posebnimi predpisi ni posebej določeno drugače. Zato menimo, da je že danes v okviru veljavnih predpisov, ki na splošno urejajo varnost in zdravje pri delu, mogoče da funkcionarja pri katerem obstaja sum na bolezni odvisnosti, bi lahko vplivale na delovno zmožnost, ustrezno obravnavamo. Poleg tega javnemu funkcionarju, ki želi javnosti predložiti toksikološki izvid sam, tega ne preprečuje noben zakon. Zaradi navedenih razlogov zakona v Poslanski skupini Svoboda in tudi preostalih strankah koalicije ne bomo podprli. Verjamemo pa, da v tej sestavi Državnega zbora tako v naši kot v preostalih poslanskih skupinah je velika večina poslancev treznih in brez vpliva prepovedanih drog, in da bo ta predlog končal zakonodajno pot že po današnji opravljeni splošni razpravi.